Austatud Riigikogu! Tere hommikust! Alustame täiskogu VI istungjärgu 3. töönädala neljapäevast istungit. Ja nagu ikka enne istungi algust, on meil võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun! Kui Riigikogu liikmetel seda soovi ei ole, siis palun kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnissoni. Austatud istungi juhataja! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust rahandusminister. Eelnõu on edastatud digitaalselt. Austatud Oleme teiega vastu võtnud ühe eelnõu ja loomulikult selle edasise menetlemise otsustame vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd on mul teile edasi anda üks väga oluline teade. Nimelt, meil on aegade jooksul ikka kogunenud sahtlisse kõikvõimalikku materjali. Täna on mul palve, et te oma sahtlid tühjaks teeksite, sellepärast et järgmise nädala esmaspäeval toimub Riigikogu istungisaalis Mudel-Euroopa Parlamendi foorumi lõppüritus ja oleks väga kena, kui siia tulevad külalised saaksid siin sahtlisse panna ka oma märkmeid, kui vaja. Nii et tehke palun sahtlid tühjaks. Ja nüüd selle sahtlikolina saatel palun viime läbi kohaloleku kontrolli.

on Riigikogu esimees tänast istungi päevakorda täiendanud ja lisanud esimeseks päevakorrapunktiks peaminister Kaja Kallase poliitilise avalduse. Palun, peaminister!

15 minutit. Kui on vaja mõned minutid juurde anda, siis juhatajal on see õigus. Seejärel on kokku lepitud, et peaministrile küsimusi ei esitata. Küll on kokku lepitud vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 155, et fraktsioonidel on seejärel õigus sõna võtta

Austatud Riigikogu aseesimees! Head Riigikogu liikmed! Täna andis valitsus Riigikogule üle 2022. aasta riigieelarve eelnõu. Olen selle eelarve üle uhke, see on heade uudiste eelarve, mis aitab meil hoida Eesti inimesi ning toetada Eesti majanduse jätkuvat arengut. See hooliv ja vastutustundlik riigieelarve on saanud teoks suuresti tänu sellele, et meie majandus on kiiresti ja tempokalt taastunud. majanduse taastumine on omakorda jõudu saanud valitsuse kahest olulisest tegevusest. Esiteks, mahukast ja hästi sihitud 2021. aasta lisaeelarvest, mille kevadel kiirkorras välja töötasime, ning teiseks, teadlikust poliitikast, millega hoidsime tervisekriisis majanduse ja ühiskonna võimalikult avatuna. Eesti majandus on tugev ja jõudnud sellele tasemele, kus olime enne koroonakriisi algust. Vaatame arve. Meie majandus kasvas eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 12,9%. Sellest siiski lähtuda ei saa, kuna eelmise aasta langus oli toona alanud tervisekriisi tõttu väga sügav.

Samuti on taastumas tööhõive. Kui mulluses teises kvartalis oli töökoht 76,3%-l Eesti tööealisest elanikkonnast, siis tänavu juba 78%-l. Seegi näitaja on sarnane kriisieelse 2019. aasta Majanduse tugev seis on meie riigieelarve tugitala. Pikaaegne Suurbritannia peaminister Margaret Thatcher on öelnud: "Ainus raha, mis valitsusel on, tuleb maksudest ja laenamisest – samadest maksudest, mille üle kõik kurdavad, et need on juba liiga kõrged; samadest laenudest, mis tõstavad intressimäärasid ja mis tuleb tagasi maksta. Sendid ei lange taevast, need tuleb teenida siin maa peal." Tänu tugevale majandusele ja julgetele otsustele saime koostada 2022. aastaks vastutustundliku riigieelarve, mis keskendub sellele, et meie inimesed oleksid hästi hoitud, meie majandus saaks kasvada ning ühtlasi oleks sillutatud tee meie riigi jätkuvale arengule. See on terve Eesti eelarve, kus prioriteediks on terved, haritud ja õnnelikud inimesed ning tugev ja kaitstud Eesti. Hea Riigikogu! Valitsus on teile üle andnud 2022. aasta riigieelarve eelnõu, mille tulude maht on 13,13 miljardit, kulude maht 13,64 miljardit ning investeeringute maht 716 miljonit eurot. Maksukoormus on järgmisel aastal 33,7% SKT-st, mis on väiksem kui käesoleval aastal. Sellel riigieelarvel on kolm suunda. Esiteks, võtame riigi igapäevased kulutused kontrolli alla. Teiseks, investeerime inimestesse. Ja kolmandaks, tagame Eestile kiire ja jätkusuutliku arengu. Kõigepealt: võtame riigi igapäevased kulutused kontrolli alla. Viimastel aastatel riigi rahakotti uuristatud auk on suurem ja sügavam, kui oleks tohtinud. Hakkame seda parandama. Muu hulgas tähendab see ka riigi erinevate tegevuste ühendamist ja riigireformi elluviimist, et riigisektor saaks tõhusamaks. Soovime juba järgmisel aastal jõuda väiksema kui 3%-lise defitsiidini. Kui veel aasta tagasi prognoositi võlakoormuse jõudmist 30,8%-ni SKT-st ehk 10,2 miljardi euroni, siis nüüd kokku lepitud eelarve järgi püsib see järgmisel aastal 20% piires, see on 6,4 miljardit 2022. aastal ja 7,8 miljardit aastaks 2025. Teiseks on see eelarve eelkõige hoitud ja haritud inimeste eelarve. Tõstame esile meie inimesed, kelle õlgadele on tervisekriisi negatiivsed mõjud kõige raskemalt langenud: õpetajad, tervishoiutöötajad, politseinikud, päästjad, kultuuritöötajad. Nemad on võtmetähtsusega ka "Eesti 2035" strateegias sihiks seatud aruka ja terve inimese, hooliva ja koostöömeelse ühiskonna ning turvalise elukeskkonna seisukohast. Seega toetades neid, toetame ühtlasi riigi pikaajaliste sihtide saavutamist. Selleks, et õpetajate palk oleks uuel aastal võrdne riigi keskmise palgaga, tõstame õpetajate palga alammäära rohkem kui 7%. Sama palju tõstame ka kultuuritöötajate palku. Eesliini politseiametniku miinimumpalka tõstame pea 5% ja päästja miinimumpalka ligi 12%. Tagame meditsiinitöötajate kollektiivlepingus kokku lepitud palgatõusu arstide ja õdede miinimumtunnitasu tõusu üle 7% ning hooldustöötajatel üle 9%. Samuti tõstame riigi rahastatud hoolekandeteenuste osutajate palgad õendustöötajate palkadega samale tasemele. Sellega anname panuse, et suure hoolduskoormusega inimeste osakaal väheneks senisega võrreldes oluliselt ning tervena elatud aastate arv kasvaks meestel 63 ning 63 ning naistel 64,6 eluaastani, nagu "Eesti 2035" strateegias on ka sihiks seatud. Mõtleme sellele, et veel 2020. aastal oli neid aastaid meestel 55,5 ja naistel 59,5. Sellel pandeemial on olnud ka nähtamatud ohvrid ning meile on oluline, et abivajajad saaksid tuge. Toetame vaimset tervist ja rahastame tegevusi, mis aitavad tasandada meie laste õpilüngad. Loome perelepituse süsteemi, et oleks vähem lapsi, kes tuleksid katkistest peredest. Vaatamata sellele, et kohalike omavalitsuste tulubaas kasvab üle 100 miljoni euro, toetame kohalikke omavalitsusi lastele huvihariduse pakkumisel üle 10 miljoni euroga. Lisaks toetame põhikooliõpilaste kultuuriranitsat, mille eesmärk on tagada parem juurdepääs kultuurile, olgu tegu muuseumitunniga, kino- või teatrikülastusega või kontserdielamusega. Soovime, et lapsed saaksid koolis rohkem puhast mahetoitu, mida saavad pakkuda just väikesed kohalikud tootjad. Mõned kriitikud on küsinud, mis kasu on korras riigirahandusest ja täpselt sihitud kriisimeetmetest. Siin on konkreetne näide: sellel aastal langetatud õiged majanduspoliitilised otsused toovad uuel aastal kaasa keskmise pensioni kasvu üle 13%. Järgmise aasta riigieelarve kolmas oluline suund on Eesti riigi kiire ja jätkusuutlik areng. Meile kõigile on tähtis, et Eesti oleks kaitstud. Lubasime, et kaitsekulude eelarve hoiame vähemalt 2% SKT-st, ja oma lubadust me auga ka täidame. Riigikaitsesse suuname võrreldes tänavusega 103 miljonit eurot rohkem, kokku 748 miljonit eurot, mis moodustab üle 2,3% sisemajanduse kogutoodangust. Seega jõuavad kaitsekulud Eesti ajaloos rekordilisele tasemele. See on kindel sõnum nii meie liitlastele kui ka vastastele: Eesti võtab oma julgeolekut väga tõsiselt ja panustab sellesse. Eestikeelne haridus saab eelarves lisaraha, sest me tahame, et kõik Eesti lapsed saaksid hea hariduse ja oskaksid Eestis eesti keelt tasemel, mis võimaldab ühiskonna- ja tööelus võrdsena kaasa lüüa. Eraldame 8 miljonit eurot eestikeelse haridussüsteemi arendamiseks ja tagame muu emakeelega laste rühmades lasteaedades ja üldhariduskoolides rahastuse eestikeelse lisaõpetaja palkamiseks. Eesti on maailmas suutnud hoida väikese, aga tubli digiriigi kuvandit. Viimastel aastatel on Eesti riigi digieelarve olnud tagaplaanil, digitiiger on näljas ning digiriigi arengusse ja küberturbe püsirahastusse pole märkimisväärset lisaraha tulnud. Aga järgmisel aastal see suhtumine muutub. Selleks et hoida meie digitiiger jooksmas ning anda talle võimalused taas esiritta jõuda, oleme eraldanud 30 miljonit täiendavat eurot digiriigi arenguks ja küberturvalisuse tagamiseks. Me tahame, et Eesti oleks tark ja innovaatiline ning siinsetel töökohtadel toodetaks rohkem lisandväärtust, mille eest saab maksta ka rohkem palka. Seetõttu on ülioluline strateegiline roll teadusel, arendustegevusel ja innovatsioonil. Just sellepärast suurendame teadus- ja arendustegevuse rahastamist 29,5 miljoni võrra, kokku ligikaudu 300 miljoni euroni. Selleks, et anda inimestele kindlustunnet, oleme otsustanud ära jätta kõik varasemalt planeeritud aktsiisitõusud. Me ei tõsta aktsiise, sest me ei taha veelgi kiirendada hinnatõusu. Samuti on meil plaanis lisada eelarvele elektri kõrge hinna kompenseerimist võimaldavad meetmed. Kui elektri hind püsib pikalt ebamõistlikult kõrgel tasemel, siis me aitame selle mõju meie inimestele ja ettevõtjatele vähendada. Inimesed ei peaks tundma ärevust energiaturgude hinnašokkide ees. Head kuulajad! Need on vaid mõned näited sellest suurest pildist, mis järgmise aasta riigieelarvesse pikkade ja põhjalike arutelude tulemusel sai. Koroonakriis koondas kogu tähelepanu teistelt valdkondadelt endale ja planeerimine muutus väga lühiajaliseks. Nüüd on aeg teistsuguseks lähenemiseks, pikaks plaaniks. Nii Eestit kui ka kogu maailma ootavad ees tõsised muutused ja pikaajalised väljakutsed, olgu see tehnoloogia-, demograafia- või kliimavaldkonnas. Mul on hea meel, et meie pikaajalises strateegias "Eesti 2035" on kokku lepitud, kuidas me riigi ja ühiskonnana nendeks väljakutseteks valmistume. Käesolev eelarve panustab nii strateegias toodud kaugematesse sihtidesse kui ka sellesse, et Eesti inimesed ja riik oleksid hästi hoitud kohe praegu. Olulist tuge on ka sellest, et järgmisel nädalal kinnitab Euroopa Komisjon Eesti taastekava, millega toome enneolematult suured investeeringud avaliku sektori projektidesse, eriti rohe- ja digivaldkonda.

Uus riigieelarve on meie inimestest ja Eesti tulevikust hoolimise eelarve. Usun, et Eestit viib edasi tugev, tark ja ühtne poliitika, mis peegeldub loomulikult ka riigieelarves. Reformierakond on varem Eestit keerulistest aegadest välja vedanud ja kanname seda eestvedaja rolli ka nüüd. Tänan siinkohal hea koostöö eest Keskerakonda, kellega üheskoos riigieelarve kokku panime. Austatud Riigikogu! Palun teil toetada 2022. aasta riigieelarve eelnõu. Aitäh ja jõudu tööle! Austatud peaminister, tänan teid selle avalduse eest! Nüüd liigub Riigikogu edasi läbirääkimiste juurde. Läbirääkimistel saavad sõna ainult fraktsioonide esindajad. Esimesena palun Isamaa fraktsiooni nimel kõnelema Helir-Valdor Seederi. Palun, Palun, kaheksa minutit. Aitäh! Head kolleegid Riigikogu liikmed! Austatud peaminister! Koalitsiooni senised sõnumid ja ka tänane peaministri ettekanne järgmise aasta riigieelarve kohta on olnud nagu üks suur propagandaüritus, kus raporteeritakse väikestest töövõitudest, aga jäetakse vargsi ütlemata seda, mida eelarve ei sisalda või mida kahjulikku see eelarve koos esitatavate seaduste paketiga endas sisaldab. Kahjuks järgmise aasta riigieelarves ei ole mitte midagi meie väga aktuaalse ja kõiki inimesi, ettevõtteid, Eesti majandust puudutava elektrienergia hinna järsu tõusu leevendamise meetmete Mitte midagi! Ettepanekuid on teinud nii opositsioonierakonnad kui ka energeetika‑ ja majanduseksperdid, aga kahetsusväärselt ei ole see teema

Me ei räägigi siin sellest, et on võimalik teha erinevaid valikuid, langetada erinevaid otsuseid, olgu see taastuvenergia tasu mittekehtestamine järgmisel aastal või selle hüvitamine, nii nagu on tehtud ettepanekud, aga ka sotsiaalses plaanis me riigieelarves mingeid lahendusi sellele ei näe. Kärpest, millest me rääkisime kevadel ja mis oli ette nähtud riigi eelarvestrateegias – sellest 60 miljonist on, nagu me aru saame, järele jäänud 50 miljonit. Aga oluline polegi see, kui palju järele jäänud on. Oluline on see, et lahendamata jäävad probleemid ja realiseeruvad tegelikult needsamad riskid, millest me kevadel rääkisime. Seesama professionaalne orkester ei jätka enam täisprofessionaalse orkestrina ja vaatamata ka sellele, et kultuuriminister kõlavalt kevadel lubas, et ta võtab selle teema üles, ei ole suve jooksul mitte midagi juhtunud. See temaatika on jäänudki kahe ministeeriumi vahele ja lahendamata. Rääkimata kaplaniteenistuse likvideerimisest ja muudest asjadest, millest vaikitakse, aga mis kõik realiseeruvad selle 13,5‑miljardilise eelarve juures. Need riskid realiseeruvad. Sellest me ei kuulnud täna ei peaministri ettekandes ega ei ole kuulnud ka kommentaarides teistelt valitsuse liikmetelt. Edasi, kriis Valgevene, Poola ja Läti piiril, mis puudutab ebaseaduslikku piiri ületamist ja hübriidsõda. Meie naaberriigid on selle riski hinnanud väga suureks ja kõik nad on leidnud ja pidanud oluliseks kiirendatud korras ehitada välja tõkked, et sellist tegevust takistada. Meil olevat mingisugused riskianalüüsid, mis ütlevad, et Eestis sellist ohtu ei ole ja Eestis taolist ohtu lähitulevikus ka ei teki ja seetõttu puudub igasugune vajadus kiirendada piiri piiri väljaehitamist. Ja minnakse edasi plaaniga, et piir peaks valmima planeeritud kujul alles 2026. aastal. See kindlasti ei ole adekvaatne hinnang. Arvata, et Venemaa on kindel, usaldusväärne partner, kes järgmise viie-kuue aasta jooksul ei või korraldada midagi taolist, mis toimub täna Valgevenes, ja olukorras, kus seda mõni aasta tagasi tehti näiteks Vene‑Norra piiril, on väga naiivne. Ja me jätame tegelikult selle probleemi lahendamata ja täiesti saatuse hooleks. Ja kui see ühel hetkel käes on, siis ütleme, et aga me ei tea, kes vastutab, vastutajad on juba läinud, või saame raporti, et vastutajaid on nii palju, et konkreetset ametiisikut ametiisikut ei olegi võimalik välja selgitada, nii nagu see on praegu koroonakriisi ajal. Nagu me riigisekretäri raportist nägime, kõik on jooksnud lati alt läbi, aga neid jooksjaid on nii palju, et konkreetset isikut ei olegi võimalik välja selgitada. Edasi, mis puudutab õpetajate, päästjate, politseinike, kultuuritöötajate ja teiste avalikus sektoris töötavate inimeste palkasid, siis see, mis on riigieelarves ette nähtud, ilmselgelt on ebapiisav.

aga kes natukenegi on valemisse süvenenud, see teab, et mida kiirem on inflatsioon, mida kiiremini kasvavad keskmised palgad, mida kõrgem on tarbijahinnaindeks, seda kiiremini kasvavad ka pensionid. Aga see on ju näiline. See jookseb kasvavate hindade ja inflatsiooniga kaasa, aga see ei paranda pensionäride suhtelist heaolu. See, mis on koalitsioonis kokku lepitud – et erakorraline pensionitõus ja keskmiste pensionide tulumaksust vabastus tuleb 1. jaanuaril 2023 –, on kõikide pensionäride nörritamine. Katteallikaks on pensionireformist vabanevad rahad. Nii on koalitsioonilepingus kirjas: pensionireformist vabanevate summade arvel tõstetakse erakorraliselt pensioni ja kaetakse ära keskmise pensioni tulumaksust vabastus. Pensionireform, head kolleegid, on juba alanud, inimestele on raha välja makstud ja selle pealt laekub tulu riigieelarvesse juba sellel aastal. Miks me ootame poolteist aastat veel? Miks me ei tee pensionitõusu ja miks me ei täida neid lubadusi alates 1. jaanuarist 2022? Sellele küsimusele ei vasta ega teised koalitsioonipoliitikud. Ma loodan, et riigieelarve menetluse käigus on võimalik sellele küsimusele saada kas adekvaatne vastus või teha vastav muudatus ja viia see pensionitõus ellu 1. jaanuarist 2022, head kolleegid koalitsioonist. Kohalikud omavalitsused ja katuseraha. Reformierakond on öelnud: mitte mingisugust katuseraha. Ma saan aru, et suur katuseraha on juba valitsuses ära otsustatud ja ministeeriumide ridadele ära jagatud. Nii et katuseraha järgmisel aastal tuleb, see on juba ministeeriumide ridadel olemas. Ja kas nüüd ka peenraha Riigikogus jagatakse, seda me näeme menetluse käigus. Väidetavalt on selle peale mõeldud ja seda on planeeritud. Ja kõige lõpuks üks väike repliik riigireformi kohta. Küll tahaks näha ja kuulda, mis müstiline asi see riigireform on, millest räägitakse ja mida järgmise aasta riigieelarvega ka ellu viiakse. Sellest on nii palju räägitud, aga no mitte ei saa aru, milles see reform seisneb

Küll tahaks teada, aga seni ei ole aru saanud. Nii et loodan, et menetluse käigus eelarve saab paremaks ja opositsiooni ettepanekutega arvestatakse. Aitäh! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel Martin Helme,

Lugupeetud asespiiker! Head kolleegid! Hea peaminister! Mõningaid tähelepanekuid selle ilusa poliitilise avalduse Tänane valitsus eesotsas Kaja Kallasega ja rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusega on üheksa kuud ringi käinud ja rääkinud sellest, kuidas eelmine valitsus tekitas mingi tohutu kaose, segaduse ja võlakoorma, millega nemad nüüd hädas on. Ja kuidas meil rahaasjad ei ole korras ja distsipliini ei ole ja üldse elatakse üle jõu ja on mingid sisustamata kärped. Noh, kes on midagigi rahaasjadest aru saanud ja eelarveasjadest aru saanud, see muidugi teab, et see on puhas poliitiline propaganda, sellel mingit sisu ei ole. Küll aga on huvitav jälgida seda, et eelmist valitsust, kes pidi tegema eelarvet kriisi põhjas, kui majandus oli languses ja SKP kasv negatiivne, süüdistati selles, et eelarves on miljardieurone puudujääk. Tänasel valitsusel on tänu eelmise valitsuse eelarve- ja majanduspoliitikale Euroopa Liidu kiireim majanduskasv ja maksulaekumised ületavad 2019. aasta taset ehk on paremad, kui olid enne kriisi, paremad, kui olid enne kriisi tehtud SKP prognoosid. Sellest hoolimata on eelarve miinuses, sügavas miinuses 600 miljoni euroga. See tähendab, et tänane valitsus ei lapi eelmise valitsuse jäetud auku – auku, mis tekkis sügava majanduskriisi ja tervisekriisi tõttu –, vaid süvendab seda auku 600 miljoni võrra. Kuidas siis nüüd on nende korras rahaasjade ja eelarvedistsipliini ja sisustamata kärbetega? See on ju kõik soe õhk, mida võngutatakse, ja see on piinlik. Kas te tahate tasakaalus eelarvet või ei taha? Vastus on selge: üks erakond valitsuses tahab ja teine erakond ei taha. Ja selle tõttu on tehtud meile eelarve, väga heade, priskete maksulaekumiste aegne eelarve, mis on ühest otsast kärpe-eelarve, teisest otsast palga tõstmise eelarve, ühest otsast tasakaalu poole suunduv eelarve, teisest otsast igale poole natukene raha juurde andev eelarve. Täpselt samamoodi nagu eelkõnelejal on ka minul küsimus, miks ei toimu pensionitõus juba järgmisel aastal. Teise pensionisamba reformi üks eesmärk oli teha võimalikuks täna makstav sotsiaalmaks maksta välja täna pensioni saavatele inimestele, mitte anda see 20 või 30 või 40 aastaks pankurite kätte hoiule. See raha ongi juba käes. See raha ongi juba käes! Need, kes on lahkunud teisest sambast – põhimass inimesi on lahkunud teisest sambast juba käesoleval aastal ja see juba käesoleval aastal suurendab pensionikassa laekumisi olulisel määral ja järgmisel aastal loomulikult täpselt samamoodi. Miks siis jäetakse pensionid tõstmata järgmisel aastal ja oodatakse 2023. aastani? Kusjuures eriti küüniline on see, et pensionitõus toimub jaanuaris, mitte nii nagu alati, mitte nii nagu tavapäraselt aprillis,

minu vaates, viis juhtida majandust. Kes see ikka koera saba kergitab kui mitte koer ise. Kui ma olin rahandusminister, kui eelmine valitsus oli võimul, siis täpselt nii me tegimegi: me juhtisime eelarve kaudu Eesti majandust. Seda, kuhu me ta juhtisime, või selle magusat vilja, kuidas me teda juhtisime, naudib tänane valitsus selle eelarvega, mis meile täna esitati. Veel kord: need otsused, mis tehti kriisi põhjas et me stimuleerime majandust, me ei hakka kärpima niigi sügavas languses, me ei lähe inimeste ja ettevõtete kallale maksutõusudega, vaid vastupidi, langetame makse need otsused toovad juba täna dividendi. Ja mul ei ole kahju, et seda dividendi saab kasutada järgmine valitsus, sest see põhimõtteliselt on ühiskonnale laiemalt Ja mine tea, äkki 2023. aasta jaanuaris toimuv pensionitõus aitab hoopis mõnda teist valitsust, mis sel ajal võimul on, 2023. aasta märtsis. Poliitika on dünaamiline. Nii et kunagi ei või teada, kes võtab selle kasu, mille sa täna teed. Aga tänane valitsus ei juhi mitte midagi – ei juhi koroonakriisi, ei juhi eelarvega majandust ega näita mingit teed mitte kellelegi selles mõttes, mida nad tahavad saavutada oma eelarvega. Siiamaani on mulle arusaamatu, mis kärped toimuvad, kus kärped toimuvad. Tegelikult võin täiesti rahulikult öelda, olles näinud või olles [kursis], kuidas eelarvet liigutatakse, et suurem osa neist kärbetest on petukaup ehk virtuaalsed. Ühe käega võetakse ühe ministeeriumi eelarve ühelt realt üks summa ära ja teise käega antakse teisele eelarve reale sama summa või veel suurem summa. Ja siis saab Reformierakond öelda, et näe, me tegime kärpeid, ja teisest otsast saab Keskerakond öelda, et näe, me andsime raha juurde. Noh, võib-olla on võimalik avalikkust sedasi lollitada, meid kahtlemata mitte. Aga loomulikult eelarvet ennast me ju veel näinud ei ole. Eks siis, kui näeme, saame täpsemalt kommenteerida. Aitäh! Indrek Saar sotsiaaldemokraatide nimel,

eesistuja! Kolleegid! Peaminister Kaja Kallase juhitava valitsuse esimene täiseelarve on nüüdseks Riigikogule üle antud ja me kuulsime äsja, mida peaminister ise 2022. aasta riigieelarve kohta ütles. Pean tunnistama, et minu jaoks kõlasid tema sõnad paljuski õõnsalt, eriti siis, kui hoolimisest ja ühtsusest räägiti. Me ei saanud suuremat selgust, mis eelarves tegelikult on ja mida seal ei ole. Riigikogu liikmed, vähemalt opositsiooni kuuluvaid saadikuid on valdavalt hoitud teadmatuses. Me oleme kursis üksikute detailide ja kohati vastuoluliste infokildudega, mida ministrid on pidanud kasulikuks välja öelda, aga suures osas oleme siiani teadmatuses. Tundub paraku, et oluliselt parem ei ole ka koalitsiooni kuuluvate kolleegide teadmine. Ja seda nimetab rahandusminister eelarve selgemaks ja läbipaistvamaks muutmiseks!Küll on hakanud üha enam süvenema mulje, et tuleva aasta riigieelarve ümber käib üks silmamoondus, hookuspookus. Valitsus ühe käega võtab, teisega justkui annaks. Ühelt poolt kõlab rahandusministri suust ajast ja arust kärperetoorika ning manitsused kokkuhoiule, teisalt jagatakse siin-seal miljoneid juurde, kuigi nende miljonite katteallikad on teadmata. Seda, kelle või mille arvel need tulevad, pole avalikkusele öeldud. Valitsus tegeleb vist teadlikult silmamoondusega. Seepärast on ka keeruline valitsust kiita, ükskõik kuidas ka ei tahaks, või tunnustada nende asjade eest, mis eelarves hästi – raske on aru saada, mille või kelle arvel juurdekasvud tulevad.Võtame näiteks paljuräägitud lasteteema, kui ühelt poolt lubatakse lastele kultuuriranitsat ja teiselt poolt kärbitakse ära nende lemmikring või -trenn. Tänu hoogsale majanduskasvule on Eesti riigieelarve puudujääk tuleval aastal vähenemas 400 miljoni euro võrra, aga ometi on jätkuvalt plaanis jätta jõusse kevadel plaanitud 50 miljoni eurone kärbe. Seda ajal, kui lahendust ootavad mitmed põhimõttelised ja Eesti tuleviku seisukohalt võtmetähtsusega probleemid. Samuti vajavad kohest leevendamist mured, mida meie ette on veeretanud elektrienergia kallinemine ja muud hinnatõusud, mis ohustavad kümnete tuhandete inimeste toimetulekut, tuhandete ettevõtete jätkusuutlikkust. Sotsiaaldemokraadid leiavad, et heade majandusolude ja oodatust märksa paremate maksulaekumiste foonil on sihitu kärpimine arulage poliitiline jonn. See teeb liiga meie lastele ja halvendab paljude elualade inimeste heaolu ning kahjustab meie siseturvalisust.Aga vaatame neid ridasid. Esiteks palgad. Kahjuks pole siin midagi rõõmustavat öelda, olgugi et esialgu tundub, et palgad ju tõusevad. Ma tuletan meelde, et 2015. aastal seati riiklikuks eesmärgiks, et õpetajate palk peab jõudma 120%-ni keskmisest palgast. See õpetajatele antud lubadus täideti siis, kui sotsiaaldemokraadid olid valitsuses. Haridustöötajate töötasud kerkisid siis keskmisest enam. Viimastel aastatel on aga siin olnud märkimisväärne tagasilangus. Lubatuna kerkib õpetajate miinimumpalk uuel aastal 7% võrra või 7,3%, nagu ütles peaminister. Aga seda on paraku ilmselgelt liiga vähe olukorras, kus Eestis on palgaralli ja samal perioodil tõuseb keskmine palk kaks korda enam. Lisaks lasub õppejõudude palga tõusu kohal suur vaikus, kuigi need jäävad paiguti üksjagu alla ka õpetajate omadele ja ülikoolid on sellele juba mitu aastat tähelepanu juhtinud. On ütlematagi selge, et ilma korraliku palgalisata pole juba lähitulevikus paljudes koolides enam kedagi klassi ette saata. See on küsimus õpetajate järelkasvust, meie laste heast haridusest ja Eesti arengust.Eile käisid päästjad taas Toompeal meelt avaldamas. Pole ka ime, sest valitsus pakub alamakstud päästjatele palgalisa, mis neid kuidagi Eesti keskmisele palgale lähemale ei vii. Võrdluses keskmise palgaga on samuti langemas politseinike ja kultuuritöötajate töötasud. Koonerdamine riigieelarvest palka saavate inimeste arvel on koonerdamine meie riigi arvel.Pikaajalise hoolduse murekohtadest ei kuulnud me midagi, seega tuleb paraku järeldada, et ka uues eelarves on jälle ei midagi. Ja nüüd lastest.Ma minutit lisaaega. Palun, kolm minutit lisaaega. Valitsuse kevadine kärpeplaan ei halastanud ka lastele. Kuni viimase ajani jäid ministrid kindlaks otsusele, et laste huvihariduse eelarverealt tuleb pool summast ehk enam kui 7 miljonit eurot maha tõmmata. Tänaseks oleme kuulnud, et kärbe tuleb, kuid maapiirkondadele antakse 3 miljonit eurot juurde. Kuidas ja mis, me ei tea. Ma usun siiski, et ilma sotsiaaldemokraatide protestita poleks 3 miljonitki leitud, aga rahastuse vähendamine 4 miljoni euro võrra toob paratamatult kaasa selle, et nii mõneski omavalitsuses tõmmatakse huviringe ja laste võimalusi koomale. Mitu tuhat last selle tulemusena enam oma lemmikringis või -trennis käia ei saa, selgub ilmselt peale kohalikke valimisi, aga kindel on, et laste võimalused mitte ei avardu, vaid vähenevad ja see jääb Kaja Kallase valitsuse hingele.Sotsiaaldemokraadid ei lepi ka sellega, et 2022. aasta eelarve ei tegele piisavalt elektri hinna tõusu ohjeldamisega. Kevadeks kavandatud aktsiisitõusu ärajätmine on vähim, mida enneolematult kõrgete hindade ajal teha, aga me oleme pakkunud välja oma lahendused. Me kutsume valitsust võtma Riigikogu menetlusest tagasi kaks – üks nendest on paraku juba vastu võetud – elektri hinda tõstvat eelnõu ning kavandama selle asemel täiendavaid meetmeid, mis inimestele leevendust pakuksid. Jõudsalt kasvanud kvoodi- ja käibemaksutulud loovad selleks hea aluse. Peaministri jutt, et majandusraskustes inimestel tuleb minna, käsi pikal, omavalitsustest abi küsima, on küüniline ja hoolimatu. See alandab inimeste väärikust.Kuulsin peaminister Kaja Kallast äsja taas tsiteerimas Margaret Thatcherit. Eelarve ideoloog rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus on teda lausa oma eeskujuks nimetanud ning sellest kõnelevad paraku ka need külmad valikud, mis tuleva aasta eelarves ja seekaudu Eesti ühiskonnas ees seisavad. Kindlasti oli Raudsel Leedil omas ajas ka häid poliitilisi initsiatiive, aga tema kohati üsna brutaalset sisepoliitilist sotsiaaldarvinismi on arulage ja ohtlik mitmeid kümnendeid hiljem pimesi üle võtta. Juhtisin sellele tähelepanu juba kevadiste riigi eelarvestrateegia valikute aegu ja olen sunnitud seda taas tegema. Oleme üheksakümnendatel oma rodeokogemuse kätte saanud ja kindlasti ei soovi enamus meist aega tagasi pöörata. Las need magusvalusad mälestused jäävad oma aega. Olgu siinkohal nimetatud, et Thatcheri juhitud 1980. aastate Suurbritannias kasvas tööpuudus kolm korda, ulatus noorte seas 40%-ni. Seeläbi kasvas loomulikult ka sotsiaalne ja majanduslik ebavõrdsus, mida te olete lubanud vähendada. Absoluutne vaesus suurenes pea kaks korda ja Thatcheri valitsemisperioodi lõpuks elas enam kui iga viies britt vaesuses ning klassivahed ühiskonnas süvenesid. Pealinna majanduskasvu kõrval suurenes hoogsalt regionaalne ebavõrdsus. Kasinuspoliitika tõttu jäid paljud tööstusharud kiduma, samas tootis regulatsioonide kammitsast vabastatud finantssektor tulu London City väljavalituile. Muide, see enesekeskne poliitika aitas rajada omamoodi Brexiti vundamenti, olles pidevalt ülikriitiline Euroopa Liidu ja Euroopa koostöö suhtes. Need ei ole targad valikud, see ei tohi olla kaasaegse Eesti tee. Sotsiaaldemokraadid seisavad parlamendis algavates eelarvedebattides selle eest, et 2022. aasta eelarve pakuks Eesti inimestele paremat kaitset, võimalusi enesearenguks ja teadmist, et me elame armastusväärsuses ja märkavas kogukonnas, ühiskonnas, kus ei lähtuta vaid omakasust, vaid tehakse koostööd, riigis, mis oma väärtusruumilt on põhjamaa, mitte Metsik Lääs, ja kus ei jäeta kedagi maha. Me seisame eelarve eest, mis aitab Eestit hoolivamaks ja seeläbi õnnelikumaks teha. Tänan tähelepanu eest! Ja nüüd Reformierakonna fraktsiooni nimel Mart Võrklaev, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Head kolleegid! "Ära räägi mulle prioriteetidest, vaid näita mulle oma eelarvet!" öeldakse poliitikutele tihti selle mõttega, et teod on olulisemad kui sõnad. Kaja Kallase juhitud valitsus on oma esimese eelarve nüüd välja näidanud. Riigikogu saab meie järgmise aasta ühise rahakotiga tegelemise nüüd üle võtta. Olles ise eelarve läbirääkimistel osalenud, võin öelda, et valitsus on teinud väga palju tööd. Aga palju tööd siin Riigikogus seisab veel ees. Soovin teile, kolleegid, jõudu, et eelarve põhjalikult ette võtta ja läbi töötada, nii nagu iga kord teeb seda minu hea fraktsioonikaaslane Aivar Sõerd.Et see teil lihtsamalt läheks, toon välja ka mõned rõhuasetused, millele saate tähelepanu pöörata. Esiteks meenutan korraks kevadet, kui riigi rahanduse seis tundus päris keeruline ja oligi keeruline. Seda koroonakriisi tõttu, aga ka sellepärast, et eelmine rahandusminister jättis meile eelarvestrateegiasse päranduseks miljardi ulatuses nn kulude kokkuhoidu. Millel, nagu Martin Helme on ise tunnistanud, mingit sisu ei olnud. Kriisiaeg ongi keeruline, aga see ei tähenda seda, et eelarvestrateegiasse võiks bluffi kirjutada. Võrreldes selle olukorraga on seis palju parem. Riigieelarve tulusid on meil 13,1 miljardit ja kulusid 13,6 miljardit. Selle eest peame tänama eeskätt Eesti inimesi ja ettevõtjaid, kes on meie majanduse taas hooga käima tõmmanud. Aga oma osa on ka valitsusel, kes seadis eesmärgiks tühje kärpeid eelarvesse mitte jätta, vaid liikuda edasi ka riigireformiga ja küsida, kas kriisiaeg võimaldab meil midagi efektiivsemalt teha.Teiseks tahan rõhutada jõupingutusi, mida valitsus on teinud, et kriisi eesliinil töötavad meditsiinitöötajad, politseinikud ja õpetajad, aga ka teised riigiteenistujad saaksid oma tänuväärse töö eest väärikat palka. Juba kevadel saime teha ettepaneku, et erinevalt eelmisest valitsusest, kes RES-is palgad külmutas, saame suurendada võtmealade palgafondi 3%. Täna on valitsus veel ressursse leidnud ja näiteks õpetajate keskmine palk tõuseb 7,3%, päästjatel 12%, hooldustöötajatel üle 9%, nagu ütles ka peaminister. Rõhutan, et see on panus meie inimestesse, kes on kriisis teinud rasket tööd ja väärivad selle eest meie suurt tänu.30 aastat pärast iseseisvuse taastamist anname riigieelarvega enneolematu panuse sellesse, et Eesti oleks paremini kaitstud. Järgmisel aastal tõusevad kaitsekulud 2,31% tasemele SKT-st. Rahaliselt tähendab see kasvu 645 miljonilt eurolt 748 miljoni tasemele ehk veidi 103 miljonit eurot. Ka seda tõusu on aidanud teha majanduskasv. Aga selge on ka, et julgeolekukeskkond kogu maailmas on ärev. Ma loodan, et Eesti riigi kaitsmine on midagi sellist, milles meil on siin Riigikogus edaspidigi poliitiline konsensus, ja kõik erakonnad saavad meie kaitsevõime arendamist toetada.Kolleeg Isamaast rääkis siin ka Eesti välispiiri väljaehitamisest. Väga õige! Ka piirile suuname rohkem raha, kui seda tegi eelmine valitsus. Ja oluline on siin märkida, et ilma Reformierakonnata moodustatud valitsuste ajal on investeeringud piiriehitusse just nimelt aeglustunud. Nüüd need jälle kiirenevad.Oleme Reformierakonna poolt siin Riigikogus korduvalt teinud ettepanekuid, et riik hakkaks tegema plaani, kuidas minna üle ühtsele eestikeelsele haridusele. Tänavune riigieelarve on esimene, kus näeme, et seda plaani on tõepoolest tegema hakatud. Haridusminister Liina Kersna on lubanud tulla peagi meie ette eestikeelse hariduse tegevuskavaga, mille tegevusteks on eelarves ette nähtud 5 miljonit eurot. Meie pensionisüsteemi ... Palun lisaaega. Palun, kolm minutit lisaaega. Palun, kolm minutit lisaaega. Meie pensionisüsteemi tabas sel aastal kahjuks tugev raputus. Selle valguses on oluline, et valitsus võttis vastu põhimõttelise otsuse, riigi jaoks teise samba lõhkumisest vabanevat raha me pensionisüsteemist välja ei vii. Järgmine aasta kasvab keskmine pension 590 euroni, ülejärgmisel aastal 652 euroni ja rakendub ka keskmise pensioni tulumaksust vabastus, mis on esimene samm lihtsa ja õiglase maksusüsteemi poole. Järgmisel aastal tõuseb ka üksi elava pensionäri toetus 115 eurolt 200 eurole. See aitab neid eakaid, kes on jäänud elama üksi ja on uuringute järgi kõige suuremas vaesusriskis.Mul on väga hea meel ka selle üle, et teadus- ja arendustegevusele suunatav raha jääb 1% juurde SKT-st, nagu Riigikogu erakonnad enne valimisi kokku leppisid. Teadus- ja arendustegevust toetades saame kiirendada meie majanduse arengut, mis hakkab meile tulevikus tagasi tooma kõrgemate palkade ja pensionidena, nagu näeme praegu Põhjamaades.Need ainult mõned punktid 2022. aasta riigieelarvest. Täname koalitsioonipartnerit ja meie valitsusdelegatsiooni, kes on koos Eesti inimeste jaoks väga hea 2022. aasta eelarve kokku pannud!

Palun, kaheksa minutit. Aitäh, austatud juhataja! Hea Riigikogu! Ma ei nõustu siinkohal absoluutselt opositsiooni kriitikaga. Valitsuse poolt üle antud 2022. aasta eelarve eelnõu ei ole halb. Eelarve prioriteet on kahtlemata kõigepealt pensionitõus. Järgmisel aastal saavad pensionärid arvestada keskmiselt 342 euro suuruse lisarahaga, kaks-kolm korda suuremat lisa on oodata 2023. aastal. Üksi elava pensionäri toetus tõuseb järgneval aastal 115 eurolt 200-ni. Eraldi tuleb rõhutada siseturvalisuse valdkonna eesliinitöötajate väärtustamist. Päästjate miinimumpalk tõuseb järgmisel aastal ligi 12% ja eesliinil töötavate politseinike palk ligi 5%. Viieprotsendilist palgatõusu on oodata ka teistes valdkondades, sh kultuuritöötajatel. Samuti ei jää tähelepanuta õpetajad, kelle palk tõuseb taas Eesti keskmisele tasemele.Loomulikult on soovid suuremad ja palgakasvu tuleb jätkata ka järgnevatel aastatel, et avaliku sektori palgad oleksid jätkuvalt konkurentsivõimelised erasektoriga. Oluline on seegi, et inimesed saaksid ühistranspordiga mugavalt liikuda. Selleks läheb bussi-, rongi-, laeva- ja lennuliikluse toetuseks järgmise nelja aasta jooksul kokku üle 400 miljoni euro.Eelarve toetab parema elukeskkonna loomist eluasemete rekonstrueerimise ning vanade majade lammutamise meetmete

Tuleval aastal rahastatakse mitmeid regionaalseid planeeringuid. Mainiksin siinkohal ära Suure väina püsiühenduse, Tallinna ringraudtee, Harju maakonna maavarade teemaplaneeringu ning räimede uuringu. KredExi kaudu on uue meetmena eelarves käendusteenus maapiirkonna ettevõtetele, kellel ei ole piisavalt tagatist, isetasuv regionaallaen korteriühistutele ning maapiirkonna eluasemelaenu käendus. Kohalike omavalitsuste tulud suurenevad ning tulude tõusu on taas oodata ka 2023. aastal. Olulise inflatsiooni ja hinnatõusu pidurdava meetmena on peatatud elektrienergia, diislikütuse, eriotstarbelise diislikütuse, maagaasi ja kütteainena kasutatava vedelgaasi aktsiisi tõus. Jätkuvad suuremahulised tee-ehitus- ja hooldustööd. Lõpule jõuab Võõbu-Mäo teelõigu neljarealiseks ehitamine, mis on viimane lõik Kose-Mäo vahelisest 40-kilomeetrisest uuest maanteest. Samuti jätkub Tartus Riia maantee eritasandilise ristmiku rajamine, et muuta seni üks ohtlikumaid ringristmikke turvaliseks. Uutest neljarealistest maanteedest alustatakse ehitustöid Pärnu-Uulu teelõigul. Transpordi rohelisemaks muutmiseks ja kliimaeesmärkide täitmiseks algab olemasoleva raudtee elektrifitseerimine, et 2024. aasta lõpus saaks sõita elektrirongiga kõikidesse suurematesse jaamadesse. Lisaks ootame kuue täiendava elektrirongi valmimist, mis on samuti planeeritud aastaks 2024. Jätkuvad ka Rail Balticu projekteerimis- ja ehitustegevused. Et vähendada logistikasektori maksukoormust ning säilitada sektori kaubamahte ja töökohti, jäävad aktsiisid tänasele tasemele. Veeteetasusid alandatakse veerandi võrra. Energeetikas keskendume taastuvenergia osatähtsuse ja energiatõhususe suurendamisele ning varustuskindluse tagamisele. Selleks panustab riik järgmisel aastal rohegaasi kasutusse võtmisse, kaugküttekatelde renoveerimisse ja ehitusse ning tänavavalgustuse korrastamisse. Jätkame elektribusside projekti elluviimist ning algab esimene pilootprojekt vesiniku kasutuselevõtuks ühistranspordis. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, nakatunute ja lähikontaktsete kiireks väljaselgitamiseks tagame testimise hea kättesaadavuse ning jätkame tasuta vaktsineerimist. Vaimse tervise probleemidega võitlemiseks toetame vaimse tervise teenuste ning tõenduspõhiste ennetustegevuste arendamist. Tervishoiutöötajaid ootab kollektiivlepingus kokkulepitud mahus palgatõus, ilma et vähendaksime vajalikku arstiabi ja teiste tervishoiuteenuste kättesaadavust inimeste jaoks. Küberturvalisuse ja infoturbe tagamiseks eraldatakse Siseministeeriumi valitsemisalale üle 4 miljoni euro. Peame pidevalt pidevalt oma küberturvalisuse tagamise võimekust parandama, et end üha keerulisemate globaalsete küberohtude eest kaitsta ning küberkuritegevusega võidelda. Väljaspool Natura 2000 võrgustikku jäävatel kaitsealadel või kaitsealade piiranguvööndites hakatakse järgmisest aastast eraomanikele maksma toetust, mida nad praegu ei saa. Kokkuvõttes on selles eelarves siiski väga palju häid uudiseid. Aitäh! Aitäh! Oleme kõikide fraktsioonide arvamused ära kuulanud. Sulgen läbirääkimised. Sellega oleme esimese punkti ammendanud. Aitäh, proua peaminister! Riigikogu jätkab oma tööd teise päevakorrapunktiga, milleks on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas jõuda piirangutevaba Eestini?" arutelu. Tutvustan teile selle arutelu korda. Meil on kõigepealt tervise- ja tööminister Tanel Kiige ettekanne maksimaalselt 20 minutit, Riigikogu liikmetel on küsimusteks aega kuni 15 minutit. Seejärel tuleb Riigikogu kõnetooli Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst ja COVID-19 teadusnõukoja liige professor Peep Talving, kes tutvustab oma vaateid kuni 20 minutit. Küsimusteks-vastusteks on jälle 15 minutit.

15-minutise ettekandega, küsimusteks-vastusteks on kuni 10 minutit. Oleme vastu tulnud ka Keskerakonna fraktsiooni palvele, et Riigikogu liige võib esitada igale ettekandjale ühe ühe küsimuse ja pärast ettekandeid loomulikult nagu ikka, on võimalus läbirääkimisteks, kui meil selleks aega on. Kui me jõuame sinnamaani, siis on Keskerakonna fraktsiooni ettepanek pikendada tänast istungit kuni

Aga lähen nüüd sisu juurde. Kui vaatame nakatumise näitajaid, siis viimase kahe nädala number on 591,88 100 000 elaniku kohta. Tegelikult me näeme, et nakatumise näitajad on kasvutrendis meie regioonis tervikuna, kui vaatame Baltimaid. Euroopas on pigem stabiliseerumise trend. Eilse seisuga vajas sümptomaatilise COVID‑19 haiguse tõttu haiglaravi 177 inimest. Kokku oli haiglas 208 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest oli vaktsineerimata ligi kolmveerand. Ligi kolmveerand! Tänahommikuse seisuga, ma tean, on see haiglaravi number 206, nii et ta seal suurusjärgus 200 hetkel on. Kiiret eskaleerumist me ei näe ja loomulikult, nii nagu seesama number seinal näitab, mida rohkem on inimesi vaktsineeritud, seda vähem on meil inimesi haiglaravil. Nii et siin on üksühene väga selge seos. Vaadates haiguse levikut üle Eesti eri regioonides, me näeme, et Eestimaa kaart on väga ebaühtlane. Meil on maakondi eeskätt Lääne-Eestis, aga selline on ka Ida-Virumaa, kus nakatumise tase on võrdlemisi madal, stabiilne, ja on piirkondi, eeskätt Kagu-Eesti, kus me oleme näinud väga kiiret tõusu, kus me näeme ka suuremat haiglaravi koormust. Haiglaravi koormusel ma pikemalt ei peatu, kuna professor Talving annab sellest põhjaliku ülevaate. Aga ütlen nii palju numbrite mõttes ära, et loomulikult võtmetähtsusega on see, et ka suurtes maakondades – Harjumaa, Tartumaa,

Erandiks on Ida-Viru maakond, mille juurde ma jõuan natuke hiljem eraldi, peatudes laiemalt antikehade levimusel ühiskonnas. Ida-Virumaa puhul märksõna, mis on ka meediast läbi käinud, on tõesti see, et seal on varasem suurem läbipõdemus

Nüüd võib öelda, et suve teisel poolel, sügise alguses on olnud selgelt aeglasem tempo, kus iga uue inimese vaktsineerima saamine on paratamatult nõudnud lisapingutusi. Kui te mäletate, kevadel piisas sellest, et pandi vaktsieerimisajad digiregistratuuri üles, inimesed olid järjekorras, ootasid võimalust. Toona piiras meid peamiselt vaktsiini defitsiit. Täna oleme olukorras, kus ajad on üleval, aga tuleb teha aktiivset tööd inimeste vaktsineerima meelitamisel ja seda tegelikult üle riigi ka tehakse.

Aga kui vaadata maakondlikku läbilõiget, siis on neid kohti, kus on saavutatud stabiilne 75–80% tase kõigis kõrgemates vanuserühmades. Aga on ka maakondi, kus see on jäänud 50–60% juurde ning kus tuleb sellele eritähelepanu osutada.

võib öelda, et sügise tulekuga järk-järgult nende perearstide osakaal, kes COVID-19 vaktsineerimist teostavad, taas kasvab. Suvel või suve alguses ja kevade lõpus oli tõesti vaktsiini defitsiit ja vahepeal oli puhkusteperiood.

Ja seda projekti laiendatakse ka madalama hõlmatusega maakondadesse mujal Eestis.Appi on tulnud ka arstitudengid eraldi projektiga "Sügise plaan". Aidatakse perearste nende nimistus olevate veel vaktsineerimata inimestega suhtlemisel, pakkudes

Samamoodi pakume vaktsineerimist tööandjate juures. Meil on võimalik tööandjatel ise pöörduda haigekassa poole, on ka nende koordinaatorid, kes otse ühendust võtavad. Siin on ka mõned numbrid paari päeva taguse seisuga. Üle 420 tööandja on pöördunud haigekassa poole selle sooviga.

täiendav toetus vaktsineerimisega hõlmatuse tõstmiseks avaliku ja erasektori asutustes. Ma pean eriti oluliseks hooldekodude ja haridusasutuste toetamist. Olen rääkinud ka oma kolleegi sotsiaalkaitseministriga ja peaministriga sellest, et minu arvates hooldekodud vajavad eritähelepanu, just nimelt erituge

COVID-i tõendi kontrolliga üritused, tegevused. Ma arvan, et Eesti on hoidnud siin mõistlikku tasakaalu. Me ei ole läinud piirama elutähtsaid teenuseid, me ei lähe ka. Peab olema inimestele kättesaadav tervishoid, haridusteenus,

Mis puudutab kõrgema riskiga elualasid, siis siin on tööandjal võimalik riskianalüüsi põhjal vastavalt seadusele kehtestada erinevaid nõudeid, sh ka vaktsineerimisnõue. On see tervishoid, on see sotsiaalhoolekanne.

Piirangute edasise leevendamise temaatikat me oleme arutanud ka teadusnõukojaga. Teadusnõukoda on öelnud, et kui 70% kogu elanikkonnast on vaktsineeritud ja 85% riskirühmadest, siis võiks piiranguid leevendada või need jäädavalt kaotada. Valitsus pole siin ühtegi otsust veel teinud ja nüüd on küsimus selles, milleni ma kohe jõuan, et meil tuleb vaadata lisaks vaktsineerimisele ka loomulikult laiemalt antikehade taset ühiskonnas. Antikehi saab ka läbipõdemise teel. Soovitus on loomulikult vaktsineerida, läbipõdemine on alati riskantsem valik, aga meil tuleb arvestada ka seda, et teatud osa inimesi on selle haiguse läbipõdemisel antikehad omandanud. Nii jõuangi

Nakkusohtlikke on umbes 0,9%, tipphetkel oli 2,7%. Rõhutan, et praegu on olukord, kus meil levib agressiivsem delta-tüvi, võrreldes varasema alfa-tüvega ja veel varasema Euroopa tüvega ja Wuhani tüvega. Tegelikult me oleme olukorras, kus hoolimata sellest, et riik on suhteliselt avatud

vaktsiinisüsti või kaks vaktsiinisüsti ja seeläbi antikehade taset tõstnud ja liikunud siis vaktsineeritute kategooriasse või algselt läbipõdenute kategooriasse.Väga

Mõnevõrra madalamad näitajad on noorte seas. Võib öelda, et piltlikult öeldes minu vanuserühm ja pluss-miinus kümme aastat on tegelikult kõige passiivsem vaktsineerija olnud. Ja see väljendub ka sellessamas uuringus. Loomulikult oluline on iga inimese vaktsineerima minek. Sooline tasakaal on päris hea. Meestel ja naistel on antikehade tase praktiliselt võrdne ühiskonnas.

See on madalam Kagu-Eestis ja ka Pärnu maakonnas, kus me näeme suuremaid levikunumbreid ja kus tuleb vaktsineerimisel hoogu juurde saada. Ja tegelikult üle Eesti eakate kaitse päev-päevalt paraneb. Ma ei väsi aga kordamast, et vaktsineerimine loomulikult on ohutum viis nende antikehade omandamiseks.

Hõlmatuse tõstmine veel mõne protsendi võrra, keskendudes eeskätt riskirühmadele, tegelikult annab võimaluse järk-järgult hakata neid kontrollireegleid, ka neid piiranguid ja meetmeid, mis meil täna jõus on, leevendama. Siin saame kõik oma panuse anda, et inimesed, kes veel kõhklevad, kes veel pole vaktsineerima jõudnud, seda esimesel võimalusel teeksid.

vanuses inimeste vaktsineeritus olema vähemalt 80%. Me oleme praegu kohe oktoobrikuusse jõudmas ja see näitaja jääb oluliselt alla 70%. Ja me teame, et nende inimeste puhul

Kui me vaatame järgmise ettekandja slaide, siis me näeme, et meil on väga tõsine ravidefitsiit. Me oleme juba praegu üle kriitilise piiri, mis on hakanud plaanitud ravi piirama. Mida te olete tegelikult teinud selle [vältimiseks] ja miks te ei ole suutnud vaktsineerida 80+ vanuserühmas rohkem inimesi? Aitäh küsimuse eest! Nagu enne viitasin, eakate vaktsineerimine on esmane prioriteet.

ja vaktsineerijate võimekust arvestades me võime selleni jõuda mai lõpus. Loomulikult on oluline elanike enda soostumus. Ei ole võimalik vaktsineerida inimest, kes vaktsineerida ei soovi. Ei ole võimalik vaktsineerida inimest, kelleni me pole suutnud jõuda.

kui Euroopa Ravimiamet annab vastava müügiloa. See töö käib. Meil on üksikuid maakondi, kus me oleme jõudnud üle 80% taseme, Eesti riigis keskmisena oleme tõesti 67% juures.Ma kordan siin oma üleskutset kõigile Eesti elanikele:

Aitäh! Tegelikult ma sellel ka peatusin. Meil on vaktsineerimise võimalus Eesti riigis, võib öelda, loodud kõigile. Ma olen väga nõus, et seda tuleb nüüd üha proaktiivsemalt pakkuda ja seda me ka teeme.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Kahtlemata on olemas inimesi, kes on vaktsineeritud ja kellel pärast seda on tekkinud erinevad kõrvaltoimed ja kes kindlasti leiavad, et selles on süüdi vaktsiin. Minu Minu küsimus on selles. Teatavasti meie peaminister kogu aeg räägib siin infotunnis, et kui teil on mingid probleemid, siis pöörduge kohtusse. Ja nüüd ma tahangi küsida minule palju esitatud küsimuse: keda me keda me peame kohtus valima n‑ö vastaspooleks: kas süstija, Ravimiameti, Sotsiaalministeeriumi või hoopis näiteks Pfizeri firma? Samas on ju teada, et Pfizeri firma ei võta mitte mingisugust vastutust kõrvaltoimete eest.

ka näiteks Terviseametile järelevalve mõttes, kui on midagi kohapeal valesti tehtud. Aga Eesti tervishoiuasutused on üldiselt väga professionaalsed, ka tervishoiutöötajad on professionaalsed. Nii et need on kõik erandjuhtumid, millest te räägite.Kui räägime tõsistest probleemidest,

Jürgen Ligi, palun! Härra minister, teile kavatsetakse umbusaldust avaldada ja minu arust üks asi, mis selle lihtsaks teeb, on see, et te vuristate oma seisukohti ette viisil, mis sõnumi ära matavad, mis teevad teist pigem ametniku kui poliitiku ja ühtlasi panevad teie õlgadele kogu vastutuse tehniliste detailide eest. Te omakorda olete lükanud selle vastutuse juhtivametnikele. Aga mina kavatsen teid selle umbusalduse eest kaitsta, tunnistan. Paraku mul on see probleem, et üldise

Need on asjad, mida oleks saanud teha paremini.Ma arvan ka, et Sotsiaalministeerium võttis algusest peale liiga palju seda protsessi enda kanda. Loomulikult juhtiv roll jääb ministeeriumile, tervisevaldkonnale, aga tagantjärele võiks öelda, et oleks pidanud juba toona seda paremini

siis mis seal salata, terviseministrina ma isiklikult tunnengi, et vaktsineerimise väljakutse ei ole poliitiline väljakutse. See on minu seisukoht. See ongi kogu riigi väljakutse, kogu ühiskonna väljakutse, erakondadeülene väljakutse. See on tervisealane väljakutse. See on tervisealase teadlikkuse küsimus, see on tervisealase harituse küsimus. Minu jaoks see on natuke nagu välispoliitika ja riigikaitse

Krista Fischer, akadeemik, tõi välja ka selle, et on muudetud statistika jaoks teatud termineid või arvestust. Nüüd on tekkinud väljend "sümptomaatilised COVID-haiged" ja see tegelikult raskendab võrdlust. Miks oli vajalik seda arvestust muuta? See ei anna õige pildi projekteerimiseks väga häid võimalusi. Ja teine küsimus: kuna järgmine esineja räägib suure tõenäosusega rohkem Põhja-Eesti Regionaalhaigla seisust, seisust, siis kui paljudes ja millistes haiglates on hakatud eriarstiabi kokku tõmbama? Aitäh! Aitäh! Alustan algusest. Me tegelikult anname numbrid välja mõlemat pidi. COVID-19 tõttu, nagu enne viitasin, vajas haiglaravi eilse seisuga 177 inimest,

andmeid, kui palju seal on nakatunuid ja kui vähe on vaktsineerituid, siis see on pöördvõrdelises suhtes. Seda näitavad ka teie slaidid 3 ja 4. Vaktsineerimise seisukohalt on Ida-Virumaa kõige halvemas seisus, aga nakatumise mõttes üks parimaid. Kas see on seotud sellega, et esimese laine ajal oli seal üks halvemaid seise ja samamoodi ka saartel ja Lääne-Eestis?

Aga kui me vaatame tabeleid slaididelt 6 ja 7, siis seal ei ole mitte midagi näha. Seda ei olnud näha ekraanil, ma tegin ka väljatrüki – ikka samamoodi. Kui siia veel lisada teie väga hea kõnetempo, siis on minusuguselretard'il väga raske jälgida teie ettekannet pildis ja sõnas. Aitäh!

Hea minister, teiega kokku lepitud aeg sai just ümber või on kohe ümber saamas, nii et tänan teid küsimustele vastamast. Nii ta on. Kokku lepitud aeg oli 20 + 15 minutit ja see aeg sai praegu ümber. Nüüd ootame kõnetooli professor Peep Talvingut.

Austatud Riigikogu juhatus! Austatud Riigikogu liikmed! Tänan Keskerakonda, kes algatas selle arutelu ja kutsus ka mind täna siia.

kopsupõletikud. Imelik haigus, keegi ei tundnud seda ära, tundus olevat nakkav. Ei olnud head külvitulemust, mille pealt võiks öelda, et see on bakteriaalne kopsupõletik, ja need juhtumid sagenesid. Nagu on slaidilt

on suhteliselt raske, sest see on ülinakkav viirushaigus, peaaegu nagu tuulerõuged. CDC juht Ameerikas ütles niimoodi, et seda aerosoolnakkust võib olla sama kerge saada, kui keegi paneb majas suitsu põlema ja kohe on tunda seda lõhna. Samamoodi võib aerosool sinuni jõuda, kui on supernakataja, suure nn viiruskoormusega inimene majas või korteris.

Maskide roll. Sellest on väga palju räägitud. Ilmselge on see, et maskide roll, nagu me meditsiinis ütleme, on primaarkontroll ehk kolde kontroll. Mina olen haige, ma köhin, ma eritan piisku, ma eritan aerosoole. Seda on võimalik piirata, kaitsta teisi maskiga. Ilmselge on see, et see ei ole hõbekuul. Aerosoolid lendavad ringi, jäävad ka juustesse, ma katsun pärast pead käega, pärast puudutan oma huuli ja nii ta liigub. Samamoodi silmade kaudu levib viirus: pisarakanalite kaudu liigub ta ülemistesse hingamisteedesse, sealt alla alumistesse hingamisteedesse. Nii et on väga palju variante, kuidas nakatuda. Parempoolsel pildil on näha viirus, mis kinnitub kindlate retseptorite külge ülemistes hingamisteedes. Need on ACE2 ACE2 retseptorid, mida meil on hingamisteedes rikkalikult. Sealt liigub viirus edasi alla hingamisteedesse ja tekitab kopsupõletiku. Kui me vaatame ajalist aspekti, siis sümptomaatiliseks muutub inimene keskmiselt viis päeva peale eksponeeringut. Tekivad köha, palavik, nõrkus, isutus, lihasevalud ja kõhulahtisus. Seitsmendal päeval peale [esimeste] sümptomite ilmumist tekib 40% inimestel teatud respiratoorne puudulikkus ehk hingamispuudulikkus, see võib väljenduda köhas ja

vastupidi tuleb hapnik alveoolist veresoontesse ja seal käib gaasivahetus. Kui te vaatate seda parempoolset pilti, siis siin on poolenisti näidatud terve alveool ehk lõppterminal, kus gaasivahetus toimub, ja parempoolsel küljel on näidatud põletikuline alveool, kus enam veresoonest ei liigu süsinikdioksiid üle alveooli ja hapnik ei liigu tagasi veresoonde ning tekib korralik barjäär: kopsus tekib šunt ja hapnikustamine ning süsinikdioksiidi eritus on katkestatud. Kui me vaatame kompuutertomograafi pilti – need on aksiaalpildid meie piltdiagnostikast, mida me kasutame iga päev –, siis me näeme A all täiesti terve rindkere pilti. Terve kops, ilusti õhustatud, ei mingisuguseid kopsupõletiku koldeid. B näitab, kus tekivad lokaalsed kolded mõlemas kopsus. C näitab seda, mida nimetatakse mattklaasvarjustuseks: bilateraalne ehk kahepoolne kopsupõletik. C näitab seda kriitilist kopsukahjustust, kus kohas tekivad vigastused. See haige on ventileeritud mehaanilise ventilatsiooniga, kõrgete rõhkudega, et oksügeneerida, anda hapnikku ja ventileerida välja süsinikdioksiidi. Kops saab kahjustada ja ta ei ole enam venitatav, teda on raske ventileerida. Ja ka teised organid – peaaegu ei olegi organsüsteeme, mis [ei või] saada kahjustada sellest viirusest kas primaarselt või kaudselt. Vaatame tagasi teise lainesse. Mida me õppisime? Milline oli meie olukord? Me kõik tunneme ära selle kolme küüruga laine. Tegelikult esimene küür oli Wuhani tüvi, mis tuli tagasi, aga Briti tüvi võttis selle eelmise

hõivatud HVA haiglates. Intensiivravi suur koormus tuli natukene hiljem. See on ikka nii, et haiged satuvad haiglasse, läheb nädalake mööda, haigus progresseerub ja inimesed vajavad intensiivravi.

haiget. Ja need numbrid läksid veelgi suuremaks paari nädala pärast. Kui me vaatame intensiivravi voodihõivet Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, siis näeme tippu

broneeritud ainult COVID-i ravile, mis tähendab seda, et 50% intensiivravist piirkondlikus haiglas oli pandeemiahaigetele broneeritud. Lisaks sellele oli üks intensiivravi[üksus], mis teenindas plaanilist ravi,

Me tõstsime võimekust. Eestis oli 239 või 240 ventilaatorit. Ventilaatorit saab kasutada ainult kolmanda astme intensiivravi voodikohtadel tavaolukorras.

head ventilaatorit, millega on võimalik aidata väga paljusid haigeid, aga sinna juurde loomulikult peavad olema ka inimesed, kes on pädevad haigeid ventileerima. Nii et see number üksi ei ütle midagi. Sinna juurde on vaja väga palju õdesid. ECMO ehk ekstrakorporaalne membraanoksügenatsioon on see kõige viimane perspektiivikatele haigetele rakendatav ravi. Ja ECMO võimekus on samuti teise laine ajal kasvanud. Meil on Eestis kümme ECMO masinat: viis tükki Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja viis tükki Tartu Ülikooli Kliinikumis. Kui vaatate vasakpoolset pilti, siis see näitab skemaatiliselt, mismoodi ECMO töötab. Kanüleeritakse reieveen, kanüleeritakse veen kaela peal. Reieveenist võetakse veri välja, oksügeneeritakse masinas ära ehk hapnikustatakse ja läheb tagasi veeni kaudu süsteemsesse tsirkulatsiooni. Siin on näha üks haige, kellel on kuvatud kaela peal voolik, mis toob hästi satureeritud, õige värviga vere – arstile on see õige värviga veri –, mis tuleb tagasi ja läheb kehasse.

oleme saanud väga suuri töövõite ka siirdamises. Siin on üks näide, kuidas üks Eesti haige viidi ECMO-ga esimest korda ajaloos Soome, Helsingi Ülikooli haiglasse südame siirdamisele, mis õnnestus väga kenasti.

töötanud, see maatriks on kohandatud Eesti andmetele. Me näeme rohelist, me näeme kollast, me näeme oranži ja me näeme punast. Siin on kuvatud ka teise laine teekond. Te näete seda ringi, mis tuleb punasest tagasi, oli kaks kuud punases ja tuleb alla välja. Ja siis on kollase peal üks punkt, mis on kolmanda laine praegune hetk.

nakkusvoodikohta. Aga 100 patsiendiga me saame ilusti hakkama ja me saame ka rohkemaga hakkama, kui me profüleerime ravi hoolikalt ümber. Enamus ravi toimub rohelises tsoonis nakkushaiglates. Meil on Eestis neli nakkushaiglat: Tartu Ülikooli Kliinikum, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Pärnu Haigla.

Nüüd ravidefitsiidist. Ravidefitsiit esimesel poolaastal – need andmed võetakse kokku poole aasta piiri peal ja me vaatasime haiglate

Ja siis on haigekassa lepingu täitmine, sh COVID-i ravijuhud, COVID-i ravijuhud eraldi. Järgmine tulp on tegelikult planeeritud mitte-COVID-i juhud, mis sai tehtud, ja siis on protsent, mis sai tehtud, ja lõpuks punasega on kuvatud defitsiit: haigete numbrid ja all on summa.

Ära tehti nende pandeemialainete foonil, tähendab, teise laine foonil 78%. Kuna epitsenter oli Põhja-Eestis, siis on põhjas suurem miinus, seal tegime ära 74%,

Ilmselge on see, et kui me vaatame tulevikku, siis me peame mõtlema selle peale, et vaktsineerimine lihtsalt peab toimuma, see peab jõudma igale poole, et meil ei tekiks järgmisi efekte plaanilise ravi piiramise tõttu. Me kõik mäletame masskannatanute võimalikke stsenaariumeid. Õnneks ei juhtunud palju. Me kaotasime elusid, aga mitte sellises hulgas, mis oleks võinud juhtuda. Kui me ainult mõtleme selle linnahallishowpeale – kui seal oleks

samuti sotsiaalmaja ja Tartu plahvatus, kui tuli põletuskeskusesse Põhja-Eesti Regionaalhaiglas neli inimest. Kolm inimest said kenasti ära ravitud ja välja kirjutatud.

Piiranguteta Eesti haiglavõrgus peab olema tagatud erakorraline ravi. Erakorralisi visiite on Eesti HVA haiglates aastas umbes 350 000. Kõik ei vajaks suurhaiglate EMO-de külastusi, aga selline on number: 350 000. Meil on plaaniline ravi, ravijuhtude arv peaks olemacirca200 000 aastas, mis tuleb meil ära tagada. Me saame lükata üht-teist edasi – jah, saame

Õed, kes lõpetavad, loomulikult teevad oma otsuse, kas minna HVA haiglatesse, kas minna perearstisüsteemi või minna privaatmeditsiini.

puhkused peavad olema tagatud, samuti peavad olema täienduskoolitused tagatud ja võimekus teha säilitus- ja uusi investeeringuid. Plaaniline ravi saab tagatud 100%, kui meil on kuni 150 üldpalati haiget ja kui meil on kuni 20 intensiivravihaiget. Jätkuvate lainetega defitsiit kumuleerub. Ja vaktsineerimine on võti. See ei ole teile absoluutselt uudis, aga ma tõesti tahaksin, et kõik Riigikogu liikmed viivad oma valijateni selle teate, et et defitsiit [kasvab], meie naabrid, meie perekonnad, meie sugulased – kõik inimesed kaotavad ravivõimaluse, kui me ei vaktsineeri ennast laiemalt. Ja sellega ma tänan ja olen valmis küsimusteks.

Viimase 1,5 aasta jooksul me oleme näinud väga intensiivset võhikute ja professionaalide kokkupõrget. Seda on läbi aegade alati olnud ja neid olukordi aga kunagi pole selle kokkupõrke tagajärjed olnud nii käegakatsutavad inimeste elule ja tervisele kui nüüd selle viimase aja jooksul, mida te suurepäraselt oma numbrite ja näidete abil kirjeldasite. Mida te erialainimesena, kõrgprofessionaalina saate soovitada nendele inimestele, kelles võib-olla ei ole kuigi palju altruismi teiste inimeste suhtes ja kes

Eks meie professionaalidena oleme tõsiselt panustanud kommunikatsiooni. Me oleme tõesti panustanud kommunikatsiooni. Kommunikatsiooniinimesed viivad kogu aeg neid sõnumeid välja, pidevalt! Me oleme sõna võtnud ERR-is, samuti ajaleheveergudel. Tundub siiski, et see ei jõua inimesteni, kellel on teine veendumus. Kas minna kohale inimeste sekka, kas

inimesed, kes saavad aru, ja inimesed, kes ei taha aru saada, kuigi neil on võimekus aru saada. Aga hõbekuuli mul pakkuda ei ole. Me peame selle kommunikatsiooniga jätkama, leidma need inimesed üles. üles. Tõesti, see ravidefitsiit jõuab kõikide peredeni ja siis nad võib-olla hakkavad aru saama, et see oli ju minu naaber, kes oleks võinud parema kvaliteediga elu elada, kui ma oleksin oma panuse andnud.

COVID-i mõju inimeste tervisele. Need inimesed, kes haiguse üle elavad ja näiteks intensiivist välja tulevad – kuidas te kirjeldaksite, milline on nende olukord või millised on neuroloogilised pikaajalised mõjud, mida te olete näinud selle viimase pooleteise aasta jooksul? Mida COVID inimeste tervisele teeb, kui see läbi põdeda? Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et tõhustusdooside küsimus on tervishoiuinimestel, ütleme, erialateadlikkusega inimestel väga selge. Me oleme valmis tõhustusdoosideks. tõhustusdoosideks. Täienddoosidega on samamoodi. Täienddoose me juba teeme inimestele, kes on näiteks südamesiirikuga või kes on saanud luuüdi tüviraku. Me juba teeme neid.

suuda neid antikehasid alal hoida. Meil peab olema väga korralik arhiiv erinevaid antikehasid ja lihtsalt süsteem ei pea vastu kogu sellele kirjule antikehade hulgale. Seepärast meie koroona-antikehad samamoodi taanduvad. Nii et ma arvan, et kui

Tõesti, see on laastav haigus. Mõned ei saa arugi, aga väga paljud tunnevad väsimust, jõuetust, isegi noored inimesed. Mul on enda perekonna läheduses inimesi, kes on noored, tugevad, terved,

Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja, aitäh suurepärase esinemise eest! Aga siin paljud nooremad või täies jõus inimesed ütlevad, et mille kuradi pärast mina peaksin laskma endale mürki süstida,

Kas siis suremuse tase nihkuks allapoole? Ja millised oleksid peale suremise need muud kannatused, mis võib-olla ei kajastu nii täpselt? Te natuke viitasite väsimusele

saa. Vanemate inimeste vaktsineerimine on esmatähtis, sest need inimesed jõuavad haiglasse. Kui ma teie küsimusest õieti aru sain, kui me neid ei vaktsineeriks, siis me teame, mis juhtub. Need inimesed jõuavad haiglatesse ja need inimesed kahjuks päris suures osakaalus ka surevad haiglates. Ja ma arvan, et sellega me peame jätkama. Ma arvan, et ma vastasin teie küsimustele enam-vähem. Kui teil on lisaküsimusi, siis palun esitage. Toomas Järveoja, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja, suur tänu teile väga sisuka ettekande eest ja mõtlemapaneva ettekande eest!

esimese küsimusena, kas te olete vaktsineeritud. Härra professor samamoodi ütles, et vaktsineerimine on oluline ja meil ei ole mõtet süüdistada ministrit või keda iganes, kui meie siin teeme vastutööd. Aga minu küsimus on: kunas me võime nendest piirangutest vabaneda? Mis teie seisukoht on? Jaa,

Ja siis me võime hakata piiranguid taandama. Aga jah, see on kahepoolne asi, eks ole. Ühiskond peab edasi minema, elud tuleb ära elada kvalitatiivselt ja väärikalt ka nendel, kes ei ole COVID-iga tegevuses. Ja siis me peame hoidma neid õrnu, hapraid gruppe.

Aga see ressurss on piiratud ja nad väsivad. Me oleme küll puhkuseid andnud üle terve aastakaare, et kõik saaksid puhata, ja õnneks suvel oli COVID-i foon natuke nõrgem ja inimesed on saanud puhata. see, ma ütleksin, aversioon, väsimus, mentaalne väsimus on igal pool. Ma juhin Põhja meditsiinistaapi, minu ümber on kümne haigla juhid ja ma ei näe kuskil meeletut entusiasmi: uus laine, nii tore, teeme ära, hakkame eskaleerima! Seda ei ole. Seda ei ole! Inimesed on väsinud, nad näevad oma haiglate tulude kukkumist, nad näevad, et plaaniline ravi on kõvasti piiratud. Kui kaua me niimoodi suudame?

Austatud eesistuja! Lugupeetud doktor Talving, suur tänu teile selle väga ilmeka ettekande eest ja kogu selle töö eest, mis te olete teinud! Mind huvitab see arv, mis te välja tõite: et edasi lükatud ravijuhte või tegemata ravijuhte on 21 642. Kui paljude nende edasi lükatud ravijuhtude korral võib tekkida olulisi tüsistusi, elukvaliteedi langust? Kas teil on olemas mingisugune

Aga jutt on statsionaarsest kirurgilises ravist. Kui intensiivravi palatis ei ole kohta, aga haige peab selleks, et peale lõikust saada stabiilseks ja minna tavaosakonda, olema paar päeva intensiivravis, ja kui seal kohti ei ole, siis ei saa me haigeid sisse võtta.

Nüüd, vaadates liigsuremust kui sellist – me oleme näinud liigsuremust. Me nägime seda eelmisel aastal, me nägime seda ka sellel suvel. Aga siis me vaatasime Tervise Arengu Instituudiga kõikidele andmetele peale ja nägime, et liigsuremus ei olnud COVID-iga seotud,

Ja nüüd kiire küsimus ja kiire vastus. Jürgen Ligi, palun! Aitäh! Immuunsüsteemi käivitab juba esimene süst ja kui oled esimese süsti saanud, siis see kindlasti käivitab inimese tulema teist korda veel. Ometi Eesti valis tee, kus ta üsna kangekaelselt reserveeris süste teiseks laineks või teiseks korraks ja justkui tekitas varusid, mida ehk ei olnud vaja. Kõik nii ei teinud. Öelge palun, kas see oli väga üksmeelne ja kindel otsus teadusnõukoja vaates ja kas see tagantjärele tundus õige? Aitäh! Hea küsimus! Väga hea küsimus! Kui me vaatame KoroSero uuringuid, siis esimene doos annab päris okei immuunvastuse. Ja mitmed maad niimoodi tegidki, et nad tegid esimese süsti ära ja siis mõtlesid, et vaatame, mis saab pärast, küll neid doose peale tuleb. Ja võimalik, et meil on siin põhjust peeglisse vaadata. Võib-olla oleks pidanud meiegi andma kõik esimesed doosid ära, nii palju kui meil laos oli, ja lootma, et tarned tulevad peale. Aga need teadmised tulevad pandeemia käigus, meil ei ole teadmisi olnud algusest peale olemas ja need tarned olid nii katkendlikud. Aga mõte on selles väites olemas. Austatud professor, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst Peep Talving, ma väga tänan teid teie ettekande eest, teie vastuste eest! Suur tänu teile! Palju jõudu teile teie töös! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks teadusnõukoja juhi, Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professori Irja Lutsari. Tere pärastlõunat! Kell on viis minutit 12 läbi. Austatud Riigikogu! Mul on väga hea meel. Kui me viimati siin kohtusime aasta tagasi, siis olukord oli teine võib-olla mõtted olid teised. Ma saan aru, et osale küsimustele juba professor Talving vastas, aga minu ettekande teema on piirangutevaba Eesti, kuidas selleni jõuda.

Kui veel aasta tagasi mõned riigid rääkisid nulltolerantsist, siis nulltolerants tõenäoliselt saavutatav siiski ei ole. Viirus ei ole maailmast kadumas. Siin on välja toodud paar riiki, kes on nulltolerantsi riigid. Üks on Austraalia, teine on Vietnam. Vietnam pidas väga-väga kaua vastu, aga nüüd on ka Vietnamis nakatumise tõus, Austraalias on nakatumise tõus. Hiinas toimuv ei ole ilmselt järeletehtav. Hiinas Hiinas on tõesti üksikud haigusjuhud päevas, on väga üksikud päevad, kui on 100 juhtu, aga Hiina on ka väga rangelt kinni. Kes luges olümpiamängude uudiseid, siis 21 päeva on Hiinas karantiin. Nii kaua peab olema riigi karantiinihotellis, mitte kodus. Nii et see ilmselt ei ole teostatav. Enamus riike ja enamus artikleid ei räägi enam nulltolerantsist, vaid räägib pigem viirusega koos elamisest. Kui me räägime piirangute lõdvendamisest, siis vaatame natukene tagasi, miks neid piiranguid üldse tarvis oli. Piirangute panemiseks on ka oma kriteeriumid loodud. Tegu on raske infektsioonhaigusega, millel on suur suremus, mis levib kiiresti ja laialdaselt ja mis veelgi olulisem: millel puudub ravi ja [kindel] Kui üks nendest tingimustest pandeemia käigus muutub, siis võib ka piirangud ära kaotada ja ma selle juurde lähengi nüüd natuke detailsemalt. Kas meil on tegemist raske haigusega? Vastame kõigepealt sellele küsimusele. Siin slaidil on COVID-i-haigete struktuur Eestis. Kõik need, mis on kirja pandud – neid on üle 140 000 tänaseks. Ja te näete, et enamus neid haigeid on olnud ravil ambulatoorselt ja haiglasse on sattunud vaid 6% nendest haigetest, kes meil on kirja pandud. Eesti omapära Eesti omapära on ka see, et meil on väga vähe haigeid surnud väljaspool haiglat. See ei ole mitte kõigis riikides niimoodi. Osas riikides niisuguseid haigeid, kes on juba väga elu viimases faasis, enam COVID-iga haiglasse tooda.

professor Talving juba rääkis teile. Ja nendest omakorda pooled vajavad kopsude mehaanilist ventilatsiooni. Ülejäänud haiged ma olen pannud kategooriasse "tavaravi", aga see tähendab ka esimese ja teise astme intensiivravi, hapnikravi. See See tavaravi on ka üsna tõsine ravi. No COVID on kindlasti vanemate inimeste haigus. Ma just eile vaatasin oma ühte esimestest slaididest, mis ma olin teinud, ja seal oli juba kirjas, et see on vanemate inimeste haigus. Seda me oleme puhangu algusest saadik teadnud.

surnute keskmine vanus 83 aastat. Kui me paneme tänase päeva juurde, siis see näitaja on isegi 84 aastat. Aga Eesti keskmine surnute vanus on 78 aastat. Nii et see on nagu väga vanade inimeste haigus. Kas COVID Kas COVID on väga raske nakkushaigus? Jah on. Kui me võrdleme seda gripiga, siis infektsiooni arvutuslik suremus on 0,3. Gripil me seda arvutada ei saa, sest gripi vastu on kõigil antikehad olemas.

Ja COVID on ennekõike eakamate inimeste haigus, gripp aga ennekõike laste ja noorte inimeste haigus.Nüüd, kas COVID on väga nakkav? Siin on ka vastus jah.

karjaimmuunsusest või populatsiooni immuunsusest 70%. Populatsiooni immuunsus sõltub sellest R0-st. Aga siis hakkasid tulema uued tüved. Tuli kõigepealt alfatüvi, mille R0 on 4–5, praegusel deltatüvel 5–8.Nii

tuleb järgmine tüvi, siis see peab paremini levima kui deltatüvi. Praegu mitte midagi silmapiiril näha ei ole. Kõik väga hoolega vaatavad, aga kõik need kreeka tähed, mis me oleme selgeks õppinud – lambda, müü, teeta –, ükski ei suuda praegu seda deltatüvega viirust üle võtta.

Tahan siinkohal kohe ära öelda, et antikehade olemasolu ja immuunsus ei ole täpselt üks ja sama. Selle koroonaviiruse deltatüve korral ja praeguste vaktsiinide korral tõenäoliselt ei ole karjaimmuunsuse või populatsiooni immuunsuse saavutamine võimalik. Deltatüve korral peaks selleks 80–88% immuunseid olema. Me võime isegi saavutada, et 80–88% inimesi on antikehadega, aga me näeme juba praegu, et inimesed, kellel on antikehad, ikkagi nakatuvad. Nii et me ootame, et võib-olla tulevad paremad vaktsiinid. Pigem me

Looduse vastu inimesel ei ole kunagi õnnestunud saada ja põdemine annab väga hea immuunsuse. Selles me oleme nüüd ka veendunud. Võib-olla algul ei olnud see nii selge. Umbes 5% on selliseid, kes kes on põhimõtteliselt vaktsiinide vastu. Seda me peame ka silmas pidama. Ja professor Talving juba ütles, et immuunsus aja jooksul väheneb ja tõhustusdoosid võivad vähemalt teatud elanikkonnagruppidele vajalikud olla.

härra Ligi juba viitas siin. Me peame seda silmas pidama. Aga kui te vaatate, siis kaks esimest tulpa, see on siis need PCR-positiivsed ja kergete sümptomitega. Jah, nende korral vaktsiinide efektiivsus langeb, aga kui te vaatate nüüd seda kahte viimast rida, kus on raske haigusega ja hospitaliseeritud inimesed, isegi Iisraelis ja isegi sellel suvel vaktsiinide efektiivsus on veel väga-väga hea. 80% on väga hea vaktsiini efektiivsus. Ja kellele kellele meeldib rohkem piltide pealt vaadata, siis see pilt tegelikult räägib sedasama juttu. Te näete, et siin on kergemad infektsioonid teie

vaktsiinide efektiivsus langeb ajas, aga mitte väga oluliselt, ja raskemate infektsioonide korral on efektiivsus ikkagi väga hea. Siin on võib-olla vastus ka härra Ligi küsimusele, mille professor Talving juba andis. Kui te vaatate, siin on riigid, kellel oli

see oli diskussiooni all, aga kuna me oleme esiteks väike riik ja kuna Ravimiamet ütles, et mingeid andmeid ei ole, andmed olid kuni 42. päevani, siis me otsustasime teha kuuekuulise vahe. See oli korduvalt arutusel.

tervishoiutöötajaid, nende hulgas immuunsuse langus ei ole nii suur. See on üks ameeriklaste uuring, te näete, et immuunsus küll langeb, aga mitte väga dramaatiliselt.

Mis ei tähenda tingimata seda, et immuunsus vananeb, vaid tähendab seda, et vaktsiinid on loodudki kerge infektsiooni vältimiseks, ja seda nad täpselt teevad. Nii et on [küsimus], kunas ja kellele teha tõhustusdoosid. Ka need tõhustusdoosid

Kuidas nad selle saavutasid? Selle pildi pealt on väga selgelt näha, et meil on ikkagi uus Euroopa ja vana Euroopa. Vana Euroopa on saavutanud eakamate hulgas väga kõrge vaktsineerituse taseme. Ida-Euroopa riikidest mitte üheski ei ole see väga hästi välja tulnud. See ei ole õnnestunud Eestis ja ei ole

Missugused oleksid siis need tingimused, kuidas saaksime viirusega koos elada? Rasked haigused ennekõike riskigrupis ja surmajuhud on viidud miinimumini. Haiglate toimimine ei ole häiritud. Ainukene vahend, kuidas me selle saavutada saaksime, on just eakamate inimeste, ennekõike eakamate inimeste väga lai immuniseeritus. Edasi,

Täielikult vaktsineeritud lähikontaktseid ei isoleerita ja seetõttu ka suur hulk inimesi ei ole ei töö- ega koolikeskkonnast elimineeritud.

Meil on plaan, Peep kindlasti rääkis sellest, et plaan on haiglate koormust suurendada. Koolide ja ettevõtete sulgemist tuleks nii palju kui vähegi võimalik vältida.

mida iga Eesti elanik saab teha: tegeleda hirmu ja ühiskonna lõhestatuse vähendamisega. Ma arvan, et see on praegu suurem probleem kui madal vaktsineerituse tase. Me näeme, et need, kes on vaktsiinivastased, ei ei usalda kedagi. Nad ei usalda ka eksperte. Nad teevad täpselt risti vastu. Kui ekspert ütleb, et vaktsineerime, siis nemad ei vaktsineeri. Kui ekspert ütleb, et ivermektiin ei tööta, siis nemad kasutavad Kui ekspert ütleb, et paneme maskid ette, siis nemad maski ette ei pane. Kui ekspert ütleb, et antikehi ei ole mõtet määrata, siis nemad on esimesed, kes lasevad antikehi määrata.Kuidas me saame usalduse ühiskonnas tagasi, seda ma ei oska ütelda. Võib-olla see koolide asi, mis on palju segadust tekitanud, on väga hea näide. HTM andis juhised, aga need ei toimi päriselus.Piirangutevaba elu on oskus viirusega koos elada. Aktsepteerime viirust! Kui rasked haigusjuhud on välditud, siis tegelikult peaks mõlemad pooled olema rahul. Viirus ei ole tegelikult huvitatud meie hävitamisest, sest see hävitab ka tema enda ja sellest ta ei ole kindlasti huvitatud. Otsustavaks saab meditsiinisüsteemi suutlikkus, millest eelkõneleja rääkis. Eakate hoolekande süsteem peaks takistama, aga mitte soodustama viiruse levikut.Teeme

Ja teeme oma otsused teaduse, mitte emotsioonide alusel! See oli mu viimane slaid. Ma tänan teid kuulamast! Professor Lutsar, suur tänu teile teie ettekande eest! Teile on ka küsimusi. Peeter Ernits, palun!

ei tapa, nagu ma aru saan. Kunagi me ei tea, keda viirus tapab ja keda ei tapa. Päris nii ei saa ütelda, et noored inimesed üldse väga raskelt ei põe. Kuigi minu teada, jah, noortel, kes on surnud, on olnud ka väga tõsised kaasuvad haigused. Kui meil oleks niisugune vaktsiin, mis väldib viiruse edasikandvust, nii et meil PCR-positiivseid enam ei tuleks, siis võib-olla oleks olnud mõte, et vaktsineerime noored ära, noored ära, nemad kannavad haigust laiali. Vanad inimesed ei kanna haigust laiali, sest nad on kodus, aga neile tuuakse see haigus kuskilt. Aga praegune vaktsiin ei ole selline, mis hoiaks viiruse edasikandmise ära. Praegune vaktsiin on väga hea haiguse raske kulu ja hospitaliseerimise vältimiseks. Selle tõttu see strateegia, et vaktsineerime ennekõike eakamad inimesed, on väga paljudes riikides töötanud ja on ka Eestis töötanud väga hästi. Kui me vaatame, siis meil aasta tagasi tuli haiglasse 7% nakatunutest, praegu tuleb 4%. Nii et meil oleks pidanud teistmoodi vaktsiin olema, et nooremaid inimesi vaktsineerida. Noored oleksid siis kaitsnud vanu. Aga kedagi hävitada küll ei tohi.

Kui me vaid teaks, kuidas immuunsust tugevdada, küll me teile seda nõu ka annaks. Immuunsüsteem on organismil väga targalt välja mõeldud, aga see on Immuunsüsteemis sa surud ühe asja maha, teised võtavad selle funktsiooni üle. Ja minule teadaolevalt ühtegi immuunsüsteemi tugevdavat asja peale hea tuju ja rõõmsa meele ei oska ma teile küll välja pakkuda. See kahjuks niimoodi on. Samas jälle, ega viirused ei ole saatanast siia maailma saadetud. Viirused on need, mis meie immuunsüsteemi kogu aeg stimuleerivad. Kui seda ei teeks viirused, siis seda teeks miski muu, millega me veel halvemini hakkama saame. Nii et me peame sellesse viirusesse respektiga suhtuma. Imre Sooäär, Aitäh, hea juhataja! Austatud professor Lutsar! Väga paljud vaktsineerimisvastased, kes siin Toompea ees demonstreerivad, väidavad, et kogu pandeemia seisnebki massilises PCR-testimises ja et kui see lõpetada, siis taandub ka pandeemia. Nende põhiline väide on, et PCR-testimismeetodi leiutaja doktor kes pärjati testi leiutamise eest ka Nobeli preemiaga, olevat öelnud, et positiivne PCR-test ei tähenda, et inimene on haige või nakatunud, kuna see test ei ole võimeline eristama n-ö aktiivset viirust juba läbi põetud surnud viirusest. See tähendab siis nende väitel, et PCR-test tuvastab küll inimese kehas olevat loomulikul kujul eksisteerivat geneetilist materjali, aga mitte spetsiifilist koroonaviirust. Mina pole viroloog. Mida teie kui spetsialist nende väidete kohta ütlete? Ja kuidas üldse eristada teaduslikke väiteid ebateaduslikest? Alles hiljuti nägime ETV-s dokumentaalfilmi, kus

ebatüüpilist kopsupõletikku, pooleteise kuu pärast alles identifitseeriti viiruse genoom ja pärast seda tulid PCR-testid. Nii et enne oli ikkagi haigus ja siis tulid PCR-testid.

neelu, kui viirust ei ole. Ei ole niimoodi, et enne on RNA ja siis tekib viirus, vaid on ikka vastupidi, et kõigepealt on viirus, viirus laguneb ära, siis vabaneb RNA ja seda RNA-d see PCR mõõdab. Meil ei ole viroloogias tõesti või on niisugused meetodid, aga need ei ole ... Ütleme, rakukultuuridel viiruste kasvatamine ei ole väga reaalne, sest see võtab päevi aega. Nii et see PCR-test on praegu meil ainukene, mis ta on. Aga selles mõttes on õige, jah, et tema

meil ei ole lihtsalt praegu paremat meetodit. Ja meditsiinis – ma usun, et siin ruumis olevad arstid on minuga nõus – on kergem tegeleda asjadega, mida me teame, kui nendega, mida me ei tea. Nii et selles mõttes diagnostikast loobuda, ma arvan, ei ole päris õige. Jah, Aitäh! Lugupeetud ettekandja, aitäh selle ettekande eest! Ma vaatan neid slaide, kus on ilusad värvilised tulbad, ja vaatan kadeduse ja tunnustusega Taanit, Soomet, Rootsit.

See kõneleb ilmselt ühiskonna usaldusest arstide vastu. Aga näiteks mina, kes ma olen ka Taanis elanud, ei suuda [järeldada], et Eesti inimeste usaldus arstide vastu on niivõrd palju erinev sellest, mida ma Skandinaavias olen kohanud. Küll aga olen ma täheldanud, et kogu selles viiruseprotsessis on riigil puudunud usaldus perearstide vastu – perearstid on pidevalt sellest protsessist välja jäetud või on kaasatud neid väga kummalisel moel, tehtud nende elu keeruliseks – ja ka kohalike omavalitsuste vastu. Kas oleks saanud teha midagi paremini ja kas on veel midagi teha selleks, et me tõepoolest need kõige suuremad riskirühmad saaksime lõpuks ära vaktsineeritud? Jah, alati saab midagi paremini teha. Ei ole ilmselt selles puhangus ühtegi inimest, kes ei oleks vigu teinud, rohkem kui ühe vea teinud.

oli neid 70–80%. Meil ei ole seda täiskasvanute vaktsineerimise traditsiooni olnud.Jah, tagantjärele on tark olla väga lihtne, aga

puhtalt minu isiklik arvamus, see ei ole teadusnõukoja arvamus. Ma olen korduvalt toonud selle näite, et minu isiklik laps, kes elab Inglismaal, sai vaktsiini sellelsamal nädalal kui tulevane Inglise kuningas, kuna nad on ühel aastal sündinud.

väga hirmus. Jah, vaktsiinidel on kõrvalnähud, aga neid on väga vähestel. Võib-olla sotsiaalteadlased või ühiskonna [liidrid] või Riigikogu liikmed – te näete inimesi, te saate võib-olla paremini aru, mida inimesed tahavad. Aga minul ei ole õnnestunud kahjuks peaaegu mitte kedagi ära rääkida. Ma olen püüdnud küll, ausõna olen püüdnud. Jürgen Ligi, palun! Aitäh! On igati loogiline, et ühe süsti [tekitatud] immuunsus langeb kiiremini kui kahe süsti oma, aga minu loogika oli osutada sellele, et

et süstitud inimene nakatab kehvemini? Mis on täpsemalt teada? Kaks küsimust. Jah, see vaktsiini[süsti]de vahe. Immunoloogiliselt on kindlasti pikem vahe õige, aga aega tagasi pöörata ei saa. Aktsepteerime, et nii on. Aga tulen nüüd viiruste mutatsioonide juurde, millest räägib doktor Järviste. Jah, ta räägib suurenenud immuunvastusest, mida vaktsiinid võivad esile kutsuda.

Nii et selles mõttes see väide on teoreetiliselt õige, aga praktiliselt ei ole seda keegi ära tõestanud.Ja viirus muteerub. Meie laboris tehakse ka viiruse genotüpiseerimist, teevad minu õpilased ja nooremad kolleegid. Ja me näeme, et selle deltaviiruse sees on sees on väga palju alatüvesid. See pilt ei ole nii homogeenne, et on deltaviirus. Deltaviirus ise koosneb väga paljudest alatüvedest. Me oleme näinud, et see kimp viirusi tekkis enne vaktsineerimist

Nii et see viiruse muteerumine ja vaktsineerimine pole omavahel seoses. Ja nii nagu ma oma ettekandes ka ütlesin, mõned eksperdid arvavad, et me oleme juba teekonna lõpus, et viirus on oma võimalused ammendanud. Samas on eksperte, kes ütlevad, et viirusel on midagi

Eks ole, me kõik ootasime seda eelmine aasta, Austraalia ootas ka see aasta – seda ei ole tulnud. Gripi R0 või levimise võime on umbes 2–3, võib-olla 4,

Austatud professor Lutsar, ma väga tänan teid teie ettekande eest ja ma väga tänan teid teie vastuste eest. Suur tänu teile! Palju jõudu teile teie sealhulgas teadusnõukoja juhtimisel! Aitäh teile! Aitäh teile! Head ametikaaslased! Nüüd me peame minema Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepaneku juurde, mis ütleb, et on palve pikendada istungi aega kuni päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Me peame selle hääletamise läbi viima.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada istungi aega kuni päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Piirangutest väljumiseks on peamine ja tegelikult ka ainuke tee just vaktsineerimine, seda eriti eakamate inimeste seas. Nemad satuvad suurema tõenäosusega haiglasse ja intensiivi, kui vaktsiin ei kaitse neid haiguse eest ja/või ei pehmenda haigussümptomeid. Terviseminister näitas meile numbreid. Antikehade statistika on just sealmaal, et piirangutest väljumine võiks toimuda väga varsti, kuid murekohaks on endiselt eakad inimesed. Nende seast jäi antikehadest ilma küll vaid 15%,

Üks tahab jätta neid arstiabita, teine soovib, et nad maksaksid enda haiglaravi ise kinni. Jah, vaktsineerimise kõrgem tase on eesmärk, kuid selle eesmärgini jõudmisel on hind, mis ei saa potentsiaalsest võidust kõrgem olla. Ühiskonna katki tegemine on kahtlemata liiga kõrge hind. Meie seda endale lubada ei saa. Survestamise asemel peame keskenduma positiivsetele lahendustele. Esiteks, tunnistame ausalt, et vaktsineerimata inimesi on nüüd juba nii vähe, et me saaksime nendele individuaalselt läheneda. Selleteemalise küsimuse esitas terviseministrile ka Jevgeni Ossinovski paar tundi tagasi. Vaktsiinivastaseid pole nende vaktsineerimata inimeste seas ülemäära palju. Enamus on siiski need, kes pole jõudnud või kahtlevad, neid peab sihtima individuaalselt. Lahendus võiks olla selline vaktsiini kiirabi käivitamine, et vaktsiini saaks koju tellida sama mugavalt nagu toidupoesonline-tellimuse teha. mis siin salata, inimesed kardavad arste. Mõned tunnevad ennast turvaliselt vaid enda kodus, haiglas see turvatunne haihtub. Konverteerime erinevad inimesed ära, saame nad kätte. Ja me ei pea jälle piloteerima sarnaseid projekte näiteks riskigrupi peal või mingisuguses pisikeses Eesti linnas. Selline jupitamine ei õigusta end, oleme seda varasema praktika pealt juba õppinud vähemalt loodan, et oleme. Kui selline vaktsiini kiirabi käivituks korraga üle Eesti, siis ühe kuuga jõuaksime vaktsineerimisprotsenti oluliselt tõsta. Teine potentsiaalne lahendus oleks lisatasu, n-ö 13. palk vaktsineeritud hooldekodude töötajatele näiteks selle aasta lõpus ja ka neile, kes on vaktsiini saanud juba varem. Me räägime 3 miljonist eurost ja see oleks väga hästi investeeritud raha. Üldine vaktsineerituse protsent on oluline, kuid veel kord: haiglaravi kriisi tekitavad just eakad vaktsineerimata patsiendid. Hooldekodud said vaktsiini juba vaktsineerimiskampaania alguses ja see oli kahtlemata õige samm. Kevadel me riigina tänu sellele hullemast pääsesime. Neid hooldekodude kliente, kes vaktsiinist loobuvad, ei ole palju. Aga nad on väga selge riskigrupp. Vähe sellest, et nad on eakad, nad elavad teiste inimestega koos. Ja täna on meil endiselt olukord, kus arvestatav osa hooldekodude personalist on vaktsineerimata ja see on nende isiklik otsus. See on muidugi kahetsusväärne, sest iga selline inimene võib põhjustada mitme hoolealuse surma. Paraku nendel asutustel, nende hooldajate tööandjatel mänguruumi pole. Uut personali ei ole neil kusagilt võtta. Ja ka haiglate näitel me näeme, et kui arstid vaktsineerivad end meelsasti, siis hierarhiaahelas allapoole liikudes – medõed, koristajad – me näeme, et muutub pilt palju mitmekesisemaks. Riigi poolt inimeste premeerimine vaktsineerimise eest võib tunduda tobe, aga see päästab elusid ja mitte ainult nende eakate klientide elusid, vaid ka nende inimeste omasid, kes ei jää sellisel juhul meditsiiniabist ilma, näiteks saavad õigeaegse vähidiagnoosi. Tänu sellele haiglad Tänu sellele haiglad pääsevad ülekoormusest ja jätkavad oma plaanilist tööd. Ma ei taha loomulikult öelda, et survestamisel ei ole kriisiga võitlusel üldse kohta. Vaatame tõele näkku! Vaktsiinipass QR-koodiga on samuti survestamise mehhanism, aga see on kindlasti oma tulemuse andnud. Kuid see on üks vähestest survestamise võimalustest, mis tundub meile enam-vähem loogiline. Kui mõelda selles suunas edasi, siis riik võiks ehk loobuda ka kiirtestide kinnimaksmisest seal, kus ta seda veel teeb, samuti omavalitsused. Aga see on sisuliselt kogu meie mänguruum. Oluline on aru saada, et vaktsineerimata inimeste stigmatiseerimine toob suuremat kahju kui kasu, ja sellega on väga lihtne liiale minna. Vähe sellest, et see lõhestab ühiskonda, see teeb kahtlevast inimesest aktiivse vaktsiinivastase. Kui sind rünnatakse, siis paratamatult hakkad sa ennast kaitsma.

Kolleeg Kalle Grünthal juhtis tähelepanu väga õigele probleemile. Kui inimestel tekib vaktsineerimisel tervisekahjustus või ta sureb, siis selle eest ei vastuta meil täna keegi. Eestis on olemas patsiendikindlustus, mille järgi saab patsient või tema perekond hüvitise, kui arsti vea tõttu saab inimene tervisekahjustuse või sureb. Aga kui tegemist on ravimi kõrvalmõjuga, mitte arsti veaga, siis vastutust ei ole. Olen kindel, et täna on ideaalne aeg selleks, et luua Eestis vaktsiinikahjustuste fond. Selline fond on olemas väga paljudes arenenud riikides, nagu näiteks Taani, Rootsi ja Norra, kes juba väljuvad piirangutest, aga ka Kanadas, Saksamaal, Itaalias, Uus-Meremaal ja paljudes teistes riikides. Kui vaktsineerimine toob kaasa tervisekahju, saab inimene või tema perekond sellest fondist väljamakseid. Jaa, muidugi raha ei too surnud inimest tagasi, aga seda ei tee näiteks ka patsiendikindlustus, küll aga suurendab vaktsiinikahjustuste fond ühiskonnas õiglustunnet ja vähendab lõhestumist. Me ei suuda selle käiguga lahendada kõiki vaktsiinivastaste muresid, aga siis on meil vähemalt teada, kes vastutab, kui vaktsineerimine lõpeb inimesele halvasti. Vaktsiinikahjustuste fondi loomise kulu on tegelikult üsna marginaalne, aga see parandab vaktsineerimise protsenti ka muidu, näiteks laste seas. Täna loobub laste vaktsineerimisest aina rohkem vanemaid ja teiste epideemiate tagasitulek ei ole selle trendi püsimise korral enam kaugel. Ja näiteks lastehalvatus on koroonaviirusest ikka tunduvalt karmim haigus. Jürgen Ligi küsis Tanel Kiige käest, mis läks valesti. Väga palju läks valesti. Me ei vaktsineerinud poliitikuid esimestena ja see tekitas ühiskonnas vandenõuteooriaid. Me otsustasime, et igaüks peab kaks vaktsiini saama plaanipäraselt, ja ei mõelnud ümber ka siis, kui selgus, et see strateegia pole optimaalne. HOIA äpp on olnud tõsine sureva digiriigi sümbol. See lihtsalt ei toiminud, see jäi ilma vaktsiinisertifikaadiga integratsioonist. Sellest saagast me peame väga tõsiselt järeldusi tegema. Maskide kasutamisega läksime teiste riikide karjaefektiga kaasa ja see võis maksta meile päris mitu inimelu järjekordse pingete kasvu ühiskonnas. Maskid kaitsevad. Näiteks kolm nädalat tagasi korraldatud suur ja representatiivne uuring tõestas seda. Aga need kaitsevad ainult siis, kui neid õigesti kasutada, mitte siis, kui see on kohustuslik, inimene paneb maski poes ette ja siis paneb tagasi taskusse, siis võtab taskust välja ja paneb ette järgmises poes. Poliitikate väljatöötamisel peame me siiski tervest mõistusest lähtuma. Me ei alustanud operatiivselt koostööd erasektoriga ja selle asemel, et eraldada vaktsiinid näiteks suurtele tehastele, jahtisime me üksikuid vanureid Abja-Paluojas ja Koongas, unustades, et seesama tehasetööline elab tegelikult koos eaka isa või vanaemaga, kes jäid sedasi kaudselt ilma kaitseta. Aga tähtis on meeles pidada, et küsimus pole ju selles, kes on süüdi, vaid selles, kuidas me suudame teha järeldused, et pääseda tänasest pandeemiast ja olla tulevastes kriisides edukamad. Neid õppetunde on mitmeid. Minu jaoks on peamine see, et tugev poliitiline n-öleadership,juhtimine on väga oluline vahend kriisi ületamiseks. Terviseministrile võib ju umbusaldust avaldada, kui erakonnad lepivad omavahel kokku, kas ta on süüdi sundvaktsineerimises või liiga aeglases vaktsineerimises. Aga ta on kogu aeg pidanud otsima konsensust valitsuses teiste ministritega. Ja neil kõigil on ju erinev maailmavaade ja arusaam erinevatest asjadest. Inimesed võivad eksida, aga nad ei saa eksimisest pääseda, kui otsused meditsiinilises kriisis sünnivad konsensusest väga erinevate inimeste vahel. Ma loodan, et me suudame lähitulevikus erimeelsused ületada ja teha vajalikke samme selleks, et koroonakriis saaks juba paari kuu jooksul läbi koos piirangutega ja et tulevikus saaksime sarnastes olukordades riigina veelgi paremini hakkama. Aitäh! Teile on ka küsimus. Imre Sooäär, Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Hea Andrei, sa tõid oma ettekandes välja üsna mitmeid olulisi aspekte, kuidas me võiksime jõuda piirangutevaba Eestini. Sa oled ise ka ettevõtja. Kuidas sa Kuidas sa arvad, kes peaks liitma kokku või arvutama kokku selle kahju, mida piirangute all elav ühiskond peab kandma,versuspotentsiaalne kasu, mis me nendest piirangutest saame? Seoses piirangutega on ühiskonnas konstantne

Lõppude lõpuks keegi peaks selle majandusliku kahju kokku lööma. Täna meil ei ole sellist organisatsiooni. Hollandis näiteks on eraldi riigiasutus, kes selliseid stsenaariume analüüsib. Kes peaks kokku arvestama, mis see kahju on ja kas see kaalub üles selle kahju, mida tekitab ühiskonna piiramine?

ka need, kes ei olnud varem sellega kunagi kokku puutunud. Me näeme tänasest majanduskasvust üle maailma, et see on avaldanud mõju tootlikkusele. Ja ma arvan, et see on selline struktuurne muudatus, mis jääb meiega, ja see suure tõenäosusega kiirendas progressi. Aga mis puudutab kahju, siis ma arvan, et iga otsuse vastuvõtmisel me peame lähtuma sellest, et on olemas ka teine pool. pool. Näiteks kui me räägime maskidest, siis nad annavad [soovitud] efekti, aga nad annavad ka vastupidise efekti, mis lõhestab ühiskonda. Kui üks inimene väga tahab maski kanda ja teine teine väga ei taha, siis see, mis nende vahel toimub, võib tekitada suuremat kahju kui see potentsiaalne meditsiiniline positiivne efekt. Iga otsuse puhul me peame mõtlema sammu või kaks edasi. Jah, me võime ju arvata, et riskigruppe peab vaktsineerima, aga kui me saadame arste ühe doosiga otsima eakat

Me ei pea neid kahjusid, ma arvan, sedasi arvutama, see ei vii meid väga kuhugi, aga me võiksime vaadata üldpilti ja teha otsuseid lähtuvalt sellest, mitte sellest, mis ühes või teises ajakirjas parajasti avaldatakse.

Professor Fischeri andmed ütlevad meile mida? Ütlevad seda, et sellise olukorra [jätkudes] – meil praegu on R tase 1,1 – me jõuame novembri alguseks 1500 nakatununi päevas. Need on tegelikult kevadise kõrgtaseme numbrid.

et kui me ei astu kiireid samme kõige kaitsetuma rühma, üle 65‑aastaste inimeste vaktsineerimiseks ja nende ohutuse tagamiseks, siis seisavad ühiskonnas ees paratamatud [kestvad piirangud]. Selles ei ole kahtlustki.

Täiesti absurdne on – ma ei tea, kas see on härra terviseministri isiklik suunis – hoiak, et Terviseamet kavatseb võtta eitava seisukoha koolides testimise osas. Täiesti vale suund! Viimsi koolis tehti testimine, 10% [nakatunud] lastest tuvastati, saadakse rakendada abinõusid. Ja me Tallinna koolide lapsed jätame kaitseta! Vastupidi, testimisest ei tohi loobuda, härra minister, vaid tuleb hakata koolides läbi viima masstestimisi, viivitamatult! Meie epitsenterpiirkond on Harjumaa ja selle kese on Tallinn. Liigume edasi eakate inimeste immuniseerimisega! Lubadusi ja veksleid, mis on antud eakate inimeste immuniseerimiseks, ei ole suudetud täita. Ja see tähendab seda, et selle eest maksavad inimesed eluga. Mida öeldakse vabanduseks? Peaminister ütleb, et aga vanad inimesed on süüdi. Sellepärast et nad on Vene-aegsed inimesed, nad on idaeurooplased ja neil ei ole immuniseerimiskogemust. Andke andeks! Jätke eakad inimesed rahule! Tähtis on inimesteni viia selge informatsioon nendest meetmetest, mis on tõhusad. Kui me räägime epitsenterpiirkonnast Tallinna linnast, siis seda ei ole suutnud teha ei Tallinna linn ega ka riik. ka riik. Kõnelesin täna hommikul ühe perearstiga Tallinnast Nõmmelt. Küsisin talt, kas on ülesanne, kas tegeldakse kõigi Tallinna eakatega, kes ei ole veel immuniseeritud, kas neile helistatakse. Ta vastas eitavalt. Ei ole niisugust massilist kontakti võtmist. Ja see on väga tõsine probleem.

vaktsineerimist, selle kõrvalmõjusid, mis puudutab seda, millised on tõhusad meetmed viiruse tõkestamiseks. Hulk inimesi, kes kõhklevad, ka eakad inimesed, arvavad, et kui nad kannavad poes maski, siis on see tegelikult kaitse viiruse eest. Aga viiruse uute tüvede puhul individuaalkaitset tegelikkuses maski kandmine ei pruugi pakkuda, eriti riskirühmade inimestele. Me teame seda suurepäraselt. See on petlik kaitse, petlik ettekujutus, et ta kaitseb inimest. Jah, ta kaitseb kollektiivi, kaitsemeetmena vähendab viiruse leviku ohtu, aga indiviidi puhul ei saa öelda, et ta on kaitstud, kui ta kannab maski,

Konkreetne ettepanek, kui me räägime epitsenterpiirkonnast Tallinnast: võtame [kätte] ja töötame välja koostöös riigi ja linnaga

lühikese intensiivse nõustamise, saavad 100‑eurose ravimikaardi. Ja ei [arvestata], kas inimene on vaktsineeritud või mitte, kas inimene pärast seda vaktsineerib või mitte. Inimesed vajavad objektiivset informatsiooni ja see tuleb inimesteni kohale viia ka reaalses suhtluses.

See konkreetne projekt on võimalik kõnekeskuse käivitamisel nädalatega käima tõmmata. Ja me peame kiirelt tegutsema, et anda konkreetne informatsioon riskirühmas olevatele inimestele nende võimaluste kohta, kuidas maandada viiruse levikuga seotud ohte ja millised on abinõud. Teine konkreetne ettepanek, kui ma räägin praegu sellest ravimikaardist kõigile nõustamise läbinud eakatele inimestele, on loomulikult täiendav perearstide motiveerimine. venitasite, venitasite ja venitasite tervishoiuteenuste osutajatele kõrgema hinnakirja määramisega vaktsineerimise eest. Aga nüüd on olukord, kus me oleme uuesti kriitilises faasis, ja nüüd tuleb rakendada tõhusamaid tööriistu. See, mis oli relevantne eile, ei pruugi olla relevantne täna ega ka homme. Ja sõnum on üks ja selge: me peame perearstidele kehtestama 65+ inimeste immuniseerimise tasu 50 eurot. Ka nemad peaksid olema osa selles skeemis, selles nõustamisprogrammis ja nende ravimikaartide programmis. Tegutseda tuleb, mitte kõnelda ja luua võltsillusiooni, et vaktsineerimist aitab kiirendada vaktsineerimise ohvrite mälestusfondi loomine,

kõrgele tasemele jõudnud, aga meie arutame, kuidas kõik piirangud maha võtta – kõik, läheme eluga edasi. Väga paljud inimesed ei lähe eluga edasi, seda näitavad meile numbrid. Aitäh! Suur tänu! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Peeter Ernitsa.

Hea juhataja ja kolleegid! Kunagi tegelesin ma meditsiinigeneetikaga ja veetsin päevi ja öid laboris. Tegelesin ravimiresistentsuse uuringutega, mitte viirustega, vaid bakteritega.

ja hakkas paljunema, tekkis koloonia, nii nagu bakterikoloonia välja näeb, oma teatud omadustega. Bakter hakkas vohama. Aga viirusepoiss on palju vingem. Ükskõik millised barjäärid või millise kokteili me talle teeme, ikka leidub mõni raudne vend või õde – neil ei ole sugu muidugi –, kes suudab hakkama saada. Ja selle koha pealt oli professor Lutsari jutt siin õige, et ega viiruse eesmärk ei ole peremehi tappa, vaid ise ellu jääda. Aga see selleks. Nii et kõigepealt aitäh esinejatele, tarkadele inimestele, kes räägivad asjast, mida nad tunnevad! Aga ma tahan keskenduda ühele asjale, mis tänasest ettekandest välja tuli, et tegelikult kogu see mäng käib vanaisade kaitse

Ja nüüd me jõuame selleni, millega ma iga päev kokku puutun ja paljud teist ka. Nooremad inimesed, mehed-naised, taovad vastu rinda: mind see ei puutu, see ei ole tõsine haigus.

Aga see on kõrvalteema. Ja teine küsimus. Me oleme sulgenud oma ühiskonna, majandus on pidurdunud, laevad seisid hulk aega, Tallinna nooblites hotellides pakuti eelmise laine ajal 25 euro eest luksussviidis elamist, toit kaasa arvatud. Lihtsalt ei olnud kedagi, kes oleks hotelli läinud.

See on nagu see tasakaalu küsimus, milleks me panustame. Aga ma arvan, et eelkõige võiks mõelda oma vanaisade

kus koha peal nad siis kohtuvad. Miks samal ajal, kui koroona on, on praktiliselt gripp ära kadunud, ja mitte ainult Eestis, vaid ka mujal?

Ei hakka pikalt rääkima, et need, kes ei vaktsineeri, testigu, aga mõni nädal tagasi isegi Tallinnas oli keeruline samal päeval testida. Või siis maksad iga päev 100 eurot

Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud saadikud! Head kuulajad! Lugupeetud minister! Tänase arutelu teema on "Kuidas jõuda piirangutevaba Eestini?". See teemapüstitus on tegelikult kummaline. Kas meie kõige suurem mure on tõesti praegu piirangud või ikkagi viiruse väga kiire levik ja üha kasvav ohvrite hulk? Piiranguid ju õieti polegi või õieti on need äärmiselt leebed võrreldes nende maadega, kes praegu avavad oma ühiskondi ja on pikka aega piiranguid hoidnud. Kogesin seda ka eelmisel aastal Soomes elades ja sel suvel Saksamaal tööl olles, teadustööd tehes, et maski kandmine ja muud nõuded siseruumides kokkusaamiste kohta on märksa karmimad, kui need Eestis praegu või sel või eelmisel aastal on olnud. Professor Irja Lutsar tõi oma ettekandes välja, et meie kõige suurem mure on usaldamatus, mis on viinud vaktsiinivastasuse Aga nagu professor Peep Talving ütles, vaid vaktsineeritus – kogu rahva vaktsineeritus 80%, riskigruppidel 85% ja vanematel 90% – tagab avatuse ja ka piirangutest täielikult loobumise.COVID-19 viirusel on ohvrid, nii nähtavad ohvrid kui ka nähtamatud ohvrid. Nähtavad ohvrid on haiged ja need, kes kaotavad oma elu, ning väga suure surve all töötavad tervishoiutöötajad. Aga COVID-il on ka nähtamatud ohvrid: lapsed, kes ei saa piisavalt head haridust, töö kaotavad inimesed, närvis lapsevanemad, kes peavad hakkama saama distantsõppega, terved sektorid, mille kasumid kasumid kukuvad, ettevõtted, mis lähevad pankrotti, ja lõpuks meie kõik. See raha, mis läheb COVID-i tagajärgede likvideerimiseks ja ennetustegevuseks, võetakse ju meie kõigi taskust.

Seega on meie kõigi ühine huvi saada viiruse levik kontrolli alla. Meie küsimus ei peaks olema mitte see, kuidas kaotada piirangud, vaid kuidas hoida ära ohvrid – see, mis on meie võimuses Riigikogu liikmete, arstide, teadlaste, õpetajate ja vastutustundlike kodanikena.COVID-i otsesed ohvrid on viirusesse nakatunud. Eriti suured ohvrid on need, kes põevad raskelt või koguni jätavad selle tagajärjel oma elu. Aga ohvrid on ka kõik need teiste haigustega inimesed, kelle plaaniline ravi lükkub edasi. Selliseid ravijuhte, mis lükati 2021. aasta esimesel poolaastal edasi, on, nagu ütles täna doktor Peep Talving, 21 642. 21 642. Selle numbri taga on päris inimesed, meie lapsed, lapselapsed, emad, isad, vanaemad ja vanaisad. Potentsiaalselt võib selleks saada igaüks meist. Kirjutasin sellest paar päeva tagasi Eesti Päevalehe Delfi artiklis, et ei ole õiglane, et praegu kannatavad need, kes on ise olnud hoolsad ja vastutustundlikud. Nagu kuulsime doktor Talvingult, toimub plaanilise ravi edasilükkamine juba praegu. Põhja-Eesti haiglates suudeti teha 74% plaanitud ravijuhtudest ja Lõuna-Eestis 78%. See tähendab, et peab olema mingi printsiip, mille alusel otsustatakse, keda ravida. See printsiip on olemas. Praegu on see printsiip äge haigestumus. COVID-19 on raske haigus ja tagajärjed võivad olla rasked. Aga haiglasse jõudnud patsientidest on üle 70% enne loobunud vaktsineerimisest

Kevadel 2020 koostatud kliinilise eetika alastes soovitustes haiglatele, mida me tegime koos eetikakomiteedega ... Palun kolm minutit juurde. Jah, palun, kolm minutit. ... ütlesime, et COVID-19- ja teisi patsiente tuleb kohelda võrdselt. Aga kui ressursse napib, siis peaks andma eelisõiguse neile, kes on vaktsineeritud. Sedasama kinnitas huvitaval kombel samal päeval Saksa autoriteetses ajalehes Frankfurter Allgemeine Zeitung ilmunud artikkel, kus öeldi, et kui me peame tegema triaaži, siis miks mitte võtta arvesse seda, kui palju on inimene ise oma

Kinnitan aga siinkohal veel kord peaministri sõnu, kes eile vastas EKRE saadikute arupärimisele infotunnis, et kõigil meie inimestel on põhiõigus ravile tagatud. Ägeda haigestumise korral antakse neile kindlasti ravi ka siis, kui nad pole ravikindlustatud. Aga ressursside puudumisel ei saa keegi nõuda, et teda kohe ravitaks. Sellist õigust pole mitte kellelgi. Ka looduskatastroofide puhul ei saa keegi nõuda, et teda kohe aidataks, kui ressursse napib. Meil on kõigile tagatud võrdsed võimalused, vaktsiinid on kõigile kättesaadavad ja inimesed saavad lasta end vaktsineerida. Väga vähestel on see haiguse tõttu võimatu. Professor Irja Lutsar on öelnud, et kõige haigemad vajavad vaktsineerimist kõige rohkem. Kui inimesed seda võimalust ei kasuta, aga saaksid seda teha, siis peaksid nad saama abi teises järjekorras, andes eelise neile, kes on olnud hoolsad ja end vaktsineerinud. Aga põhiküsimus on, kuidas me saame tagasi usalduse. Kuidas panna inimesi uskuma, et vaktsiinid aitavad? Võib-olla peaks rohkem uurima, keda või mida tegelikult umbusaldatakse: kas tõesti eksperte, see tähendab teadlasi, arste, farmaatsiaettevõtteid või hoopiski riiki? Usaldus riigi vastu – selle tekitamine on kõigi meie kätes, eelkõige erakondade kätes. farmaatsiaettevõtete vastu levib. On selge, et selle taga on suur propagandamasin, levitatakse valefakte, külvatakse hirmu ja sotsiaalmeedia jagab kõige absurdsemaid videosid sellest, kuidas vaktsiin toob kaasa mingid nanoosakesed, mis inimesi tapavad. See on uskumatu harimatus, et inimesed sellega kaasa lähevad ja seda usuvad. Aga teadlased peaksid olema järjekindlad ja kõike selgitama, nagu täna doktor Talving suurepäraselt tegi. Kahju ainult, et meie vaktsiinivastaseid sel ajal saalis ei olnud, kedagi polnudki harida. Tundub, et teadlaste umbusaldamise taga on vähene haridus. Teaduslik maailmavaade pole kahjuks nii levinud, kui võiks olla, ja siin saavad kõik haridusasutused alates lasteaiast, koolist ja ülikoolist teha midagi, et usaldus teaduse vastu taastuks. Aga arste ju usaldatakse. Kui neid ei usaldataks, siis ei lubaks vaktsineerimisvastased end ka haiglasse viia ja ravida. Aga pole kuulda olnud, et keegi haigla ukse peal karjuks, et tema ei usu arste. Need, kes jäävad väga raskesti haigeks, lasevad ennast rõõmsalt tõenduspõhisel meditsiinil ravida. Ja ometi usuvad nad vandenõuteooriaid ja alternatiivseid fakte. Seega, küsimus ei ole arstide umbusaldamises. Ja me peaksime arstide abiga [midagi tegema]. Olen nõus kolleeg Reinsaluga, et võib-olla perearstid tõepoolest peaksid aega võtma ja kahtlejatega rohkem rääkima.

ütles, põhimõttelisi vaktsiinivastaseid on ainult 5%. Ma lõpetan siin ja loodan väga, et me kõik mõistame oma panust ja vastutust selleks, et ühiskond saaks hakkama selle viirusega ja et neid ohvreid, ei nähtamatuid ega nähtavaid ohvreid ei oleks.

Aitäh, austatud istungi juhataja! Ma tükk aega mõtlesin, kas ma tulen täna siia. lihtsal põhjusel, et me oleme tegelikult arutamas teemat, kuidas jõuda piirangutevabasse ühiskonda, olukorras, kus meie kolmas laine kogub iga päevaga aina rohkem tuure.Oleme olukorras, kus me oleme ka selle valitsuse poolt juba lahjendatud riskimaatriksi järgi jõudnud keskmiselt tasemelt kõrgusele, kus tegelikult peaks ühiskonda sõnumite mõttes kutsuma üles ettevaatlikkusele kõikide nende soovitustega, mida ühiskond on juba õppinud järgima, nendega koos elama, nagu siin mõistena on kasutatud, olgu selleks kaugtöö suurem kasutamine või maski kandmine või mis iganes muu. Aga selle asemel meie anname ühiskonnale täpselt vastupidiseid sõnumeid: arutatakse, kuidas saaks piirangud maha võtta. peale on inimestel täiesti reaalselt tekkinud tunne, et küllap siis on asjad nii hästi, kui Riigikogu arutab seda, kuidas piiranguid eemaldada, nõnda nagu mitmed teised riigid on teinud.Ma olen kolleeg Sutropiga nõus, et ega neid piiranguid polegi, mida maha võtta, võrreldes sellega, mis meil täna on. Käesoleval hetkel minu hinnangul on puudu süsteemsest ette vaatavast kommunikatsioonist teemal, mis see tegelik seis on ja mis meid ees ootab. See, et plaanilise ravi piiranguid on lähiajal oodata, ei ole ju kellelegi siin saalis vist saladus.

Ja üldiselt teame, et tegelik vastus sellele küsimusele on väga lihtne: me peame suutma vaktsiiniga hõlmatuses jõuda tasemele, et meie kõige haavatavamad earühmad saavutavad praktiliselt Ja mida rohkem me muuga suudame järele aidata, seda rohkem me suudame n-ö populatsioonilevikut ohjata.Ühelauseline vastus sellele küsimusele on: ei ole vaja neli tundi seda arutada. On küsimus: kus on plaan, kuidas sinna jõuda? Reaalne plaan, kuidas sinna jõuda, mitte arutelu sellest, mis on kõiksugu takistused olnud, logistilised ja emotsionaalsed jne. Kus on plaan, kuidas sinna jõuda? See on kõige tähtsam ülesanne, mis Eesti riigil ja ühiskonnal üldse on. on. Aga kehitatakse õlgu ja tuuakse slaidide kaupa kõiksugu vabandusi, miks seda eesmärki ei suudeta saavutada. See ei ole minu hinnangul asi, mida parlament peaks hetkeseisus tegema. Me peaksime tõepoolest põhjalikult, pingsalt ja kiiresti arutama sisulist detailset tegevuskava, kuidas need hõlmatuse tasemed saavutada.Maikuus oli vaja 80+ vanuses elanikkonnal 80% hõlmatust saavutada. Siiamaani seda ei ole, alla 70% on. Nüüd me oleme jõudmas olukorda, kus need kõige haavatavamad eakad inimesed, kes veebruaris-märtsis oma vaktsiinisüstid said, nende vaktsiiniga kaitstus tegelikult väheneb tulenevalt vaktsiini ja viiruse eripärast. Kolmandaid süste me ikka ei tee. Ja selles kontekstis ausalt öelda loomulikult on lihtne näidata näpuga, et näete, siin Riigikogus on üks erakond, kes toidab vaktsiinivastaseid. Kindlasti võiks vastutustundlikke sõnumeid rohkem kõlada, kahtlemata olen nõus. Aga mis me siis nüüd teeme? See ei ole osa plaanist, see ei ole lahendus.

Ja loomulikult need lahendused on olemas. Ei ole ju võimalik, et koolilapsed Tartus on kaks korda rohkem vaktsiinideusku kui Saaremaa See ei ole ju võimalik! Me kõik saame aru, et midagi on korralduslikult tehtud valesti, et Kuressaare haiglas on 800 vaba vaktsineerimisaega. Aga õpilastest ainult kolmandik on vaktsineeritud.See, See, et me oleme kuskile tekitanud kraani, kust vett voolab, ei ole piisav. Me peame looma ka selle viisi, kuidas inimesed selleni jõuavad või siis see kraan jõuab nendeni, kes sealt vett vajavad. Ausalt öeldes see pidev jutt sellest, et küll meil on palju takistusi, ei ole ju adekvaatne. Adekvaatne on see vaid selles mõttes, et need takistused on reaalselt olemas. Aga Eesti riik ja ühiskond ja ka parlament ootab täitevvõimult seda, et tekib konkreetne, läbi mõeldud ja läbi arutatud ambitsioonikas plaan, kuidas konkreetsete eesmärkide poole liigutakse ajakavaliselt,

Ja siis kehitatakse õlgu, öeldakse: no mis teha? Elu on selline, pingutame edasi, töötame, tööd on palju, teeme seda edasi nii hästi, kui oskame ja loodame, et oktoobri lõpuks õnnestub. Ja kui ei õnnestu, siis tuleb ka november ja pärast seda ka detsember. Aga sellel kõigel on reaalne hind eludes, inimeste tervises ja tegelikult ka laiemalt ühiskondlikus mõjus, nagu kolleeg ütles, nii nähtavates kui ka nähtamatutes ohvrites. Sellist loidust juhtimises, ma arvan, me ei tohiks endale lubada. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Olen tänulik selle olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutamise algatajatele, olen tänulik kõigile esinejatele Tanel Kiik, Peep Talving, Irja Lutsar, Andrei Korobeinik – ja olen tänulik kõigile Riigikogu liikmetele, kes esitasid küsimusi, kes esinesid läbirääkimistel. See arutelu on lõppenud ja sellega on ka tänase